Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici dobro jutro. Krećemo sa radom po utvrđenom dnevnom redu. Prva točka današnjeg dnevnog reda je - Prijedlog zakona o koncesijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 134. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su članci 144. do 150.-tog članka Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pravosuđe i Odbor za europske integracije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra magistar Boris Lalovac. Izvolite. Dame i gospodo zastupnici, Zakon o koncesijama je krovni, opći zakon kojim se na općoj razini uređuju sva osnovna pitanja vezana za sve vrste koncesija na teritoriju Republike Hrvatske. Uz ovaj krovni zakon koncesije se još reguliraju kroz 18 sektorskih posebnih propisa kojima se uređuju koncesije u pojedinim područjima i za pojedine djelatnosti. Uzimajući u obzir kako zakon uređuje pravila davanja koncesija u nizu srodnih, ali različitih područja, te kako se prednosti koncesija realiziraju kroz tri vrste ugovora o koncesijama koje zakon definira praksa je pokazala kako pravila kojima se trenutno uređuju koncesije traže uvođenje određenih novinama kojima će se umanjiti kojima će se umanjiti pojavnost nesigurnosti u postupcima davanja ali i provedbe koncesijskih projekata. Razlozi predlaganja novog Zakona o koncesijama prvenstveno je motivirano potrebom za usklađivanjem sa najnovijom međunarodnom praksom i trendovima na europskom i svjetskom tržištu. Koncesije su kompleksan instrument čiji se uvjeti, realizacije i modaliteti primjene konstantno mijenjaju ovisno o potrebama javnog sektora i tržišta. Također, izmjene su potaknute potrebom uvođenja dodatne transparentnosti i efikasnosti u sustav davanja koncesija u Republici Hrvatskoj s ciljem umanjenja troškova postupka davanja koncesija i usklađenja sa novim Zakonom o javnom privatnom partnerstvu. Prijedlog zakona o koncesijama uvodi unapređenje u odnosu na postojeći propis iz 2008. godine u sljedećim područjima. Daje se jasnija definicija svake od vrste koncesija, koncesija za gospodarsko korištenje općeg dobra ili drugog dobra, koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge sukladno pravnoj stečevini. Ujedno se u definicije koncesije uvodi pojam operativnog rizika kao sastavnog elementa projektnog ugovornog odnosa, te obveza preuzimanja istog od strane koncesionara. Smatrat će se da je koncesionar preuzeo značajan dio operativnog rizika ako mu nije zajamčeno od strane davatelja koncesije da će ostvariti povrat realizirane investicije ili troškova koji proizlaze iz upravljanja radovima ili uslugama koji su predmet koncesije. Ovim se umanjuje mogućnost nastanka negativnih fiskalnih učinaka na proračun, te povećava dodatna vrijednost koncesijskog projekta. Svaka od spomenutih vrsta koncesija može se dati u svakom od područja navedenim u članku 5. Zakona koji definira predmete koncesije. Popis predmeta koncesija usklađenih sa hrvatskim sustavom koncesija u praksi te europskom pravnom stečevinom. Promjena u odnosu na važeći zakon jest izmjena u sustavu koncesija na području poljoprivrednog zemljišta zbog stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje nema više instituta koncesije već se uvodi kategorija dugogodišnjeg zakona, te promjene koncesije u igrama

uvode se odredbe kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi pri čemu se uvodi obveza davatelja koncesije da investicijske uvjete koji se vezuju uz projekt razriješi prije početka natječaja ili da pak s postojećim uvjetima upozna sve investitore koji iskazuju interes za sudjelovanje u nadmetanju. Naime, neriješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama koji se daju u koncesiju česta su prepreka uspješnoj realizaciji koncesije u Republici Hrvatskoj. Nedovoljna odgovornost davatelja koncesije u tome smislu, nespremnost na konkretan angažman davatelja, te pokretanje postupka davanja koncesije koncesije bez čiste situacije dovodi u zabludu potencijalne investitore, otvara eventualni rizik od odugovlačenja projekta, te povlači mogućnost obveze naknade štete. Zakon proširuje i odredbe kojom se uređuju pripremne radnje za davanje koncesije kao obveza davatelja koncesije. Pripremne radnje su imenovanje stručnog povjerenstva, izrada studije opravdanosti davanja koncesije i izrada dokumentacije za nadmetanje. Dosadašnji zakon uređivao je studiju opravdanosti, davanje koncesije i dokumentaciju za nadmetanje općenito računajući na posebne propise i davatelje koncesije da se usklade sa općim zakonom, urede svoja specifična pitanja. U praksi se to nije dogodilo. Novi Prijedlog zakona o koncesijama iz tog razloga detaljno uređuje sastavnice studije opravdanosti i dokumentacije za nadmetanje, a čime se uvodi i jasna odgovornost davatelja koncesije. Također dokumentacija za nadmetanje objavljivat će se u obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničnom oglasniku javne nabave. Studije dokumentacije sastavni su dio postupka, te se arhiviraju i uvijek su dostupni reviziji. Također, ukazala se potreba davatelja koncesije za detaljniju razradu sadržaja studije opravdanosti uz navođenje obveznih elemenata koji se u svakom slučaju davanje koncesije moraju u njoj obraditi. Za koncesije manje vrijednosti novi zakon predlaže izradu tzv. skraćene analize davanja koncesija, a kako bi se smanjilo administrativno i financijsko opterećenje na javna tijela. U odnosu na stručno povjerenstvo napominje se kako je davatelj koncesije obvezan isto imenovati kod davanja koncesije pri čemu se ovim zakonom omogućuje imenovanje jednog stručnog povjerenstva za davanje više koncesija s tim da se mora raditi ili o koncesijama za javne usluge ili o koncesijama za gospodarsko korištenje općeg općeg ili drugog dobra koji imaju isti ili sličan predmet koncesije. S obzirom da je koncesija jedan od modela javnog privatnog partnerstva, te imajući u vidu kako je stupio na snagu novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Zakon o koncesijama se vrši i dodatno usklađenje tih dvaju propisa. Ključna novina u postupku davanja koncesija su prebacivanje postupka davanja koncesije za javne usluge procijenjene vrijednosti jednak ili veći od pet milijuna eura, znači bez PDV-a na Zakon o javnoj nabavi čime se stavljaju u isti režim kao i koncesije za javne radove. Uvođenje primjene standardnih obrazaca čime se postiže ujednačenost izgleda i sadržaja svih objava javnih nadmetanja i primjena elektroničnog oglasnika javne nabave za sve objave čime se smanjuju troškovi objave sa današnjih negdje 5 do 6000 kuna na 800 kuna po postupku, te se uvodi nova razina transparentnosti. Također se uvodi iznimna mogućnost davanja koncesije za gospodarsko korištenje na zahtjev, a koji se limitira na određene situacije kod dodjele manjih koncesija kao sastavnog dijela većeg koncesijskog projekta pri čemu je koncesija potrebna iz razloga što je tehnološki i funkcionalno vezana za djelatnost poduzetnika. Također se uvodi obveza javnog otvaranja ponuda. Posebno se naglašava uvođenje odredbi sukladnih najboljoj međunarodnoj praksi kod projektnog financiranja i politici razvojnih komercijalnih banaka, a to su one kojima se uređuje mogućnost sklapanja sporazuma o financiranju projekata, znači prijenos ugovora o koncesiji te založna prava. Radi se o odredbama koje uvode značajna unapređenja u sustav u odnosu sa investitorima te financijskim institucijama. U novom zakonu se predlaže uvođenje potpuno nove odredbe kojom se uređuju izmjene ugovora o koncesiji sukladno temeljnim načelima zakona i pravnoj stečevini, a što će omogućiti efikasnije upravljanje projektima kroz njihovo trajanje te prilagođavanje istih tržišnih uvjetima. Isto podrazumijeva i mogućnost produljenja ugovora o koncesiji pod određenim uvjetima te dodjele novih radova koncesionarima. Članci 46. do 55. posvećeni su politici koncesija koju osim postojećeg sustava Registra koncesija kao novost uvodi i detaljno uređuje i nadzor nad provedbom ugovora o koncesijama od strane nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva financija. Vezano za navedenu aktivnost propisuju se i stroge prekršajne odredbe koje su također novina u odnosu na važeći Zakon o koncesiji. Zaključno, usvajanjem ovog prijedloga Zakona o koncesijama omogućit će se još efikasnija i transparentnija primjena instrumenata koncesije u realizaciji javnih potreba i iskorištavanja općih i drugih dobara, a što će se odraziti na intenzivniji ulazak privatnog kapitala, jačanje gospodarske aktivnosti, povećavanje općih poreznih prihoda, prihoda od koncesija te otvaranje dodatnih fiskalnih kapaciteta za druge potrebe. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora uzeti riječ? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom parlamentu. Prvi klub je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče.

Ova tema je zapravo jedna od tema u sklopu kompleksa upravljanja državnom imovinom što mi imamo i kako radimo s tim što imamo. Dosadašnja situacija u provedbi koncesija rezultirala je i ekscesima i skandalima i u medijima eksponiranima, najčešće zbog toga što koncesionari nisu plaćali ili što su iskorištavali više od onog što su koncesijom dobili. To se tiče prije svega korištenja mineralnih sirovina kamena najčešće gdje se koncesionari vrlo često nisu držali niti mjesta, niti vremena niti količina koje su u koncesiju dobili jer najčešće nisu te koncesije ni plaćali. To bi provođenjem zakona se moglo riješiti i bez ovih izmjena, odnosno bez novog Zakona o koncesijama. Još jedan aspekt dosadašnjih koncesija koji zapravo govori o tome da nismo dobro shvatili ulogu države i središnje i lokalne, a posebno lokalne jeste davanje u koncesije ponekih vrlo profitabilnih komunalnih usluga kao što je parkiranje u gradovima. Neki gradovi imaju gradske firme koje zapravo ne samo da popunjavaju proračun nego ga i oživljavaju i krpaju mnoge rupe upravo tim prihodom, taj posao dakle iznajmljivanje parking mjesta u gradu dali privatnim tvrtkama kojima su a) odredile smiješnu koncesiju kao što je slučaj u Karlovcu, taj znam pouzdano, b) iz godine u godinu opraštaju im plaćanje koncesije zato što eto jadni koncesionari dolaze u poslovne poteškoće. Kako se može doći u poslovne poteškoće ako iznajmljuješ i naplaćuješ parkirno mjesto u gradu nije mi sasvim jasno, ali oni koji dolaze u takve poteškoće i oni koji im opraštaju plaćanje koncesije to najvjerojatnije znaju. Kad dođe u tako jako velike poteškoće, a to je isto bio slučaj sa koncesionarom u Karlovcu, onda zatvori jednu firmu, na njoj ostavi dugove i dio radnika i osnuje drugu firmu koja počinje ispočetka. Naravno za ovo prethodno ne plati niti koncesiju niti bilo što drugo. Hrvatski laburisti misle i sigurni su da u koncesiju ne bi trebalo davati, ne bi se smjelo davati ono što može onaj onaj tko upravlja državnom javnom imovinom, a to je centralna ili lokalna država što može raditi sam. Država nije i ne može biti loš gospodar. Lopovska država je loš gospodar. Nesposobna država je loš gospodar. Ali država koja zna što hoće i zna što radi nije loš Ako neki ministar misli da je privatnik tri puta sposobniji od države u upravljanju to samo znači da misli da je njegov susjed tri puta pametniji i sposobniji od njega. Onda to nije loša država, to je loš ministar koji tako misli. U pravilu država ima sve instrumente koje privatnik i nema najčešće da upravlja bolje od privatnika. Ako to ne može neka se zahvali, neka kaže ja to gospodo eto ne znam, ne mogu ja to napraviti. Možda bih i mogao da mi date to u moje privatno upravljanje, ali ovako kao ministar ja to definitivno ne znam. Dakle, ono što je profitabilno država ne bi trebala davati nikom na upravljanje, s tim bi trebala upravljati sama i iz toga izvlačiti korist za one čija ta imovina jeste tj. hrvatske građane. Ovo je prvo čitanje ovog zakona pa ću se osvrnuti na neke od aspekata zakona koji mi se čine da se mogu napraviti bolje. Ili koji eventualno nisu po mišljenju laburista jasni. U članku 5. govori se da predmet koncesija može biti korištenje voda i javne vodne usluge. Ako se radi o eksploataciji izvora pitke vode mislim da to ne bi trebalo biti ni blizu ovom zakonu. To je nešto što pripada Hrvatskim građanima i što se ne može ni prodati, ni pokloniti, ni dati u najam ovakvim ili bilo kojim zakonom. Ako se radi o distribuciji onda je situacija malo drugačija. To je sustav koji treba funkcionirati i širiti se na određeni način i koncesijski ugovori bi trebali to zapravo zapravo potvrditi, zapisati i utvrditi. Dakle, onaj ko preuzima koncesije za distribuciju vode morao bi se obavezati da će na određeni način držati držati cijenu na razumnoj razini što se da dogovoriti ugovorom i da će širiti mrežu. Privatni koncesionar tuče vrlo rijetko i vrlo teško imati svoga interesa. Pogledajmo situaciju kakva je danas, recimo, sa koncesijama za plin. U županijama gdje su ta poduzeća u vlasništvu gradova, općina i županija, pokrivenost je 90% ili 95% županije. Cijene su razumne, profit se ne ostvaruje ali građani profitiraju od toga. U županijama gdje su to preuzele privatni distributeri plina mreža je zahvatila možda 10 ili 15% stanovništva i to u urbanim sredinama gdje se to isplati. Mreža se dalje ne širi i koncesionari to ne pada ni na pamet jer ne može profitirati iz toga da u selo od 200 stanovnika dovede plin i da se 20 stanovnika priključi. To privatnom koncesionaru nije nije od interesa, to bi koncesionaru koji je u vlasništvu lokalne samouprave bilo u interesu i on bi to napravio kao što se vidi u međimurju koje je pokriveno sa 90% teritorija, odnosno domaćinstva je pokriveno plinom ili mogućnošću da se priključi na plin. Šuma ovdje nema, šume se ne mogu dati u koncesiju, što je u redu. Šume su, kako se to nekada govorilo, narodno bogatstvo, narodno blago i one se ne mogu i ne bi trebale dati u koncesiju. Jer kad se jedanput iskoriste treba puno desetaka godina da se obnove. Kad šume nisu unutra mislim da ni vode ne bi trebale nutra, ili bi trebale biti nutra sa ovim ogradama o kojima smo govorili. Pod točkom 9. članka 5. otvara se mogućnost, zapravo postoji ona i sada, davanja koncesija za javne ceste. Koncesije za javne ceste su krasna stvar ako ih koncesionar gradi. Dakle, ako koncesionar uloži svoj novac, lijepo napravimo ugovor, uloži svoj novac i ne znam 20,30,40,50 godina koliko se dogovori će eksploatirati tu cestu. Ako smo mi svojim novcima sagradili te ceste, pa ne znamo s njima upravljati onda rješenje nije koncesija, onda je rješenje drugačije upravljanje. Takvo upravljanje koje će te ceste moći održavati i vraćati kredite za njih. Ovo je što se sad planira i najavljuje davanje autoputa u koncesije, je zapravo kukavičluk vlasti kao i obično. Vlast nije u stanju povući rezove tamo gdje ih treba povući jer to je i specifično i posebno i tiče se imena, i prezimena, i ljudi i svačega, pa se onda odriče čitave stvari i kaže ajd neko drugi će to srediti. U Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama netko drugi će odlučit tko će tu radit, tko neće radit. Onaj tko uzme koncesiju da se ja tu ne petljam. Što je lijepo, ali je kukavički. U članku 10. govori se o pripremnim radnjama za davanje koncesije. Pripremne radnje su opisane, čini mi se, dovoljno. Međutim, jedna stvar nedostaje, nigdje ne piše tko nadzire te pripremne radnje. neko bi trebao pogledati jel to dobro. To ovdje ne piše, mislim da bi trebalo pisati. U članku 12. govori se o studiji opravdanosti davanja koncesije. Ta feasibility study je naravno kod svakog posla preduvjet da se u posao krene, međutim piše u stavku 4. da kod koncesije za javne usluge procjenjuje vrijednosti manje od 5 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Nema te studije, nego se u skraćenom postupku donosi neki drugi dokument. Pa, dobar dio ako ne i većina koncesija koje se u Hrvatskoj daju su u vrijednosti manjoj od 5 milijuna eura. 5 milijuna eura je 35 milijuna kuna, 40. Dakle, iz studije izvodljivosti se vade praktički sve koncesije u Hrvatskoj, osim naravno ovih pravih za autoputeve i slične stvari. U članku 19. stavku 6. vjerojatno zbog tog istog razloga govori se o tome da se postupak davanja koncesije ne mora provoditi javnom nabavom, nego se daje izravno onda kad sektorski naručitelj za obavljanje djelatnosti u području razno raznih stvari i kad je tom sektorskom naručitelju važno za obavljanje poslova. To je tako okruglo i na ćošak rečeno da je u tom praktično moguće strpati sve što god vam paše, pa bih zamolio predlagatelja da pokuša to malo razraditi i do drugog čitanja dati neka jasnija rješenja. U članku 29. pak govori se o davanju koncesije na zahtjev. Dakle, da se opće ili neko drugo dobro može iznimno dati neposredno na zahtjev gospodarskog subjekta kad mu je to nužno za obavljanje njegovih poslova. Za pretpostavit je da mu je to uvijek nužno, jer ne bi inače tražio te koncesije. Dakle, ovo je paralelni sustav javnoj nabavi, dal će se primjenjivati ovaj ili onaj sustav očito je arbitrarna stvar, predmet mišljenja koncesionara u ovom slučaju države, ministarstvo ili lokalne uprave da li će odšacati da bi to moglo spadati u ovu kategoriju ili u onu kategoriju. Mislim da bi to isto trebalo jasnije definirati na način da se ova mogućnost definitivno ograniči. U članku 43. stavak 1. govori se o tome da se koncesija može otkazati ako koncesionar nije platio naknadu više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu. Ne znam što to znači što zakon kaže da je neuredno plaćanje. Jel u lošoj koverti ili ne znam čekom napisan pa zamrljan tintom ili što znači neuredno plaćanje? Dakle ako ne plaća u takvom roku onda se otkazuje koncesija, točka. To neuredno plaćanje ne znači ama baš ništa. U članku naknada za koncesiju ne mora se ugovoriti u slučajevima kada je studijom opravdanosti za davanje koncesije ili skraćenom analizom davanja koncesije utvrđeno da nije ekonomski opravdana. … /Upadica: Vrijeme poštovani zastupniče./ … Silazim. Dakle kakva je koncesija koja nije ekonomski opravdana i zašto bi ju netko uopće uzimao? Čini mi se da ima još ponešto detalja u ovom zakonu koje bi trebalo do drugog čitanja pojasniti, pa bih molio predlagatelja da o tome razmisli. Hvala. Hvala i vama. Stajališta kluba HDZ-a iznijet će poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom. Dakle pred nama se nalazi naočigled jedan tehnički zakon. Jedan zakon koji bi trebao poboljšati ono što je definirano postojećim zakonom, jedan zakon koji bi se u pojedinim svojim dijelovima trebao uskladiti sa direktivama EU, međutim bez obzira što stav kluba ukoliko se prihvate neki naši prijedlozi mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona, a kasnije ću govoriti o tim našim prijedlozima. Ipak mislimo da ovaj Zakon o koncesijama u sebi krije puno zamki i kada pogledate neke ugovore o koncesijama koje su radile zemlje koje imaju daleko dužu tradiciju od RH u davanju koncesija sa koncesionarima, onda vidite da ti ugovori idu do najsitnijih detalja iz jednostavnih razloga da se jasno odrede pravila igre i da koncesionar a u najčešćem obliku je to država ili jedinica područne i regionalne samouprave može zaštiti svoja prava. Jer ako vi ugovorom ne definirate jasno pravila igre onda taj ugovor tijekom njegovog korištenja može tumačiti kako god tko hoće. I ono što po nama u klubu je možda nedostatak ovoga zakona bez obzira što on unosi puno pozitivnih novina je što mnoge stvari, ključne stvari po ovom ugovoru se određuju posebnim zakonima. Neki od tih zakona su doneseni i koliko mi imamo informacija a bilo bi mi drago da se varam da nije tako, Vlada ih nema namjere mijenjati a neki zakoni su doneseni nedavno i sada se sa tim zakonima ili promjene tih zakona usklađuje ovaj Zakon o koncesijama, dakle tu prije svega mislim na Zakon o javnoj nabavi. I ako pogledate članak 5. a on govori o predmetu koncesije onda ćete vidjeti koliki je značaj i kolika je snaga ovog zakona i koliko se s ovim zakonom može postići i pozitivnih i negativnih stvari. Međutim također bih želio reći da do uspostave registra koncesija u RH praktički nitko nije mogao donijeti Zakon o koncesijama jer naprosto nije znao što se događa na terenu. Ako vam kažem da smo registar koncesija radili skoro 4 godina, da mnogi čelnici jedinica lokalne samouprave nisu htjeli dostaviti ugovore da bi se taj registar napravio i o tome je bilo ne jedanput govora i u ovom Viskom domu pa čak su i prozivane neke jedinice lokalne samouprave koje opetovano nakon nekoliko poziva i upozorenja nisu dostavili svoje koncesijske ugovore. Međutim kada se kada kažemo da se u ovom trenutku u registru koncesija nalazi oko 14 tisuća ugovora o koncesijama razno raznih oblika, onda jasno govori koje je to široko područje. No što bih ja htio reći u ime kluba HDZ-a i što smatramo da nije dovoljno dobro, dovoljno jasno obrađeno, a isto tako za neka područja smatramo da bi trebalo donijeti poseban zakon o davanju u koncesiju ili čak i ići na referendum. Tu mislim prije svega mislim na koncesije za autoceste. I smatramo da bi u ovom zakonu jedan članak trebao stajati da Hrvatske autoceste se ne mogu dati u koncesiju ako se ne donese poseban zakon o davanje Hrvatskih o davanje Hrvatskih autocesta u koncesije iz jednostavnog razloga, ako imamo Zakon o rudarstvu koji definira kako i pod kojim uvjetima sve ono što spada pod rudarstvo se može dati u koncesiju onda smatramo da su i autoceste od pa možda čak i većeg gospodarskog značaja za RH i sigurno da bi ih trebalo tretirati da kažem sa posebnim zakonom ili čak ako hoćemo ići dalje da se hrvatski građani izjasne da li za to da ono što su svi gradili jer nemojmo zaboraviti da Hrvatske autoceste se nisu počele graditi i neke godine nego i onaj famozni zajam '71. za Autocestu Zagreb-Split koji je završio negdje drugdje. Znači to su hrvatski građani gradili i mislim da u ovom trenutku bi im trebali dati elementarno pravo da mogu odlučivati o tome što će biti sa tim autocestama, a ne da to samo stavimo u članak 5. tamo negdje ne točku 9. da se javne ceste mogu dati u koncesije tim više što mi imamo dva prometna pravca koja su u koncesiji i imamo treće, to je koncesijsko društvo praktički u vlasništvu države. Nemojmo zaboraviti da Bina-Istra je koncesija ali koncesija koja je opet dana uz određene uvjete i mi stalno zaboravljamo kada govorimo o investicijama da kompletan PDV koji treba Bina-Istra uplatiti u državni proračun temeljem ugovora o koncesiji se njima vraća i to je već preko 300 milijuna kuna u ovim proteklim godinama vraćeno njima. Isto tako dionica Autoceste Zagreb-Macelj u koncesiji. I na kraju imamo koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Rijeka je koncesijsko društvo. Prema tome, mi tu imamo nekakva iskustva i upravo iz svih tih iskustava pozitivnih i negativnih mi u klubu smatramo da bi se dakle autoceste trebale tretirati na jedan poseban način. Također jedno veliko pitanje, jedan veliki upitnik u Republici Hrvatskoj, jedan veliki upitnik koji je možda i kočnica u jednom procesu privatizacije, a s druge strane kočnica u razvoju turizma, a to je koncesija ili koncesijsko pravo na pomorskom dobru i status turističkog zemljišta. Vi znate da sva turistička poduzeća, hoteli koji su pretvoreni, kampovi, nikada nije riješen problem turističkog zemljišta. Isto tako, svi ti silni hoteli koji se u ovom trenutku nalaze u državnom portfelju i koji nažalost bilježe velike minuse, njihova bilanca je u velikoj negativi. Isto tako sutra ako hoćemo riješit taj problem mi moramo riješiti problem onog zemljišta na kojem se oni nalaze, a govoreći o tome mislim da je koncesija najprigodniji najprigodniji oblik s kojim bi se to moglo riješit. Međutim, ovdje se ta tema uopće ne spominje pa se onda postavlja pitanje kako jedno tako izuzetno važno pitanje, a govorimo da nam je turizam jako bitan, onda kako jedno tako pitanje se praktički niti s jednim člankom ne pokušava posebno naglasiti i posebno predložiti rješenje nego se samo ad hoc, ovako kažem. Već sam za rudno bogatstvo i kad govorimo ovdje o rudnim bogatstvima, o naknadama onda trebamo znati da je to sve regulirano Zakonom o o rudarstvu. To nema veze sa Zakonom o koncesijama. I prema tome, ako imamo bilo kakvih primjedbi na određene naknade ili bilo šta onda je to potreba promjena Zakona o rudarstvu, ali kažem nažalost ovdje se o tome ništa ne govori. I kad govorimo o Zakonu o koncesijama, ono što ja nisam uspio iščitati i mi u klubu nismo uspjeli iščitati u ovom Zakonu o koncesijama, a to je sanacija prilikom korištenja određenih prirodnih bogatstava. I druga stvar, što je sa koncesijama trgovačkih društava koja odu u stečaj. Vi imate u sudskoj praksi da trgovačka društva koja su otišla u stečaj su praktički prodale šljunčare ili nešto drugo i taj koji je to kupio, kupio je i koncesiju, što je po nama u klubu neprihvatljivo, jer ako je netko otišao u stečaj znači da nije poslovao dobro. I ono što je elementarna stvar, treba raspisat novi natječaj za koncesiju za tu jedinicu, bez obzira koje to koncesijsko pravo bilo, a ne da se dogodi situacija da netko kupi nešto u stečaju i nastavi eksploatirat praktički po istim kriterijima i uvjetima kao što je netko možda prije 20 ili 30 godina dobio ugovor o koncesiji. Rekli smo da u Registru koncesija ima negdje ok 14000 ugovora, ugovora koje su sklapale jedinice regionalne, područne samouprave, ugovora koja su sklapala ministarstva, ugovora koje su sklapale određene uprave u pojedinim ministarstvima i ja mislim da bi možda to trebao biti i zaključak ovog Visokog doma prilikom izglasavanja ovoga zakona, da bi trebalo napravit praktički reviziju svih tih ugovora i da se vidi počevši od prihoda jedinica lokalne i regionalne samouprave do državnog proračuna, da li ti ugovori u jednim potpuno novim uvjetima mogu egzistirati i u plusu i u minusu. Ne mora značit da su svi ugovori podcijenjeni, možda ima nekih ugovora koji su sklopljeni u trenucima kad je bio veliki gospodarski rast, kad se određene djelatnosti u Hrvatskoj je bilo zlatno vrijeme i zlatno doba pa se moglo sve živo što se iskopa prodati, u današnjim uvjetima kad određene gospodarske grane stagniraju možda taj koncesijski ugovor ne može egzistirat. Dakle tu se ne može gledati u jednom smjeru, treba gledati obadva smjera i to bi trebao biti zaključak ovog Visokog doma ukoliko želimo napraviti reda u ovom području koje je vrlo bitno. I četvrto područje za koje mi smatramo da je vrlo bitno, a regulira se koncesijama su vode. Dakle, mi u većini slučajeva imamo da koncesiju za crpljenje voda imaju lokalna, komunalna poduzeća i one obavljaju tu djelatnost. Međutim, izmjenama zakona ta poduzeća koja su dobila koncesiju na obavljanje određenih komunalnih djelatnosti bi trebala voditi brigu oko širenja komunalne infrastrukture. I znate što je najveći problem, hoćemo vodoopskrbu, hoćemo odvodnju, hoćemo plinifikaciju. Tamo gdje je veliki broj potrošača, dakle gdje se isplati napraviti magistralnu i uličnu mrežu tamo će svi napravit mrežu, međutim čim treba povući duži magistralni cjevovod imate manji broj potrošača, nitko ne želi radit to. Počevši od gradskih poduzeća ako ne dobiju dotaciju iz gradskog proračuna do koncesionara nitko to ne želi. A zašto to govorim, pa to govorim iz jednostavnog razloga što je to pitanje koje možda u ovom trenutku najviše tangira hrvatske građane, sve one koji nemaju vodu, sve one koji nemaju kanalizaciju i sve one koji nemaju plin. Jer ako smo izmijenili zakon da jedinice lokalne samouprave više ne mogu praktički sudjelovat u izgradnji plinske mreže onda je logična stvar da na određen način prisilimo koncesionara da to napravi. A zašto to govorim, iz jednostavnog razloga što jedna državna tvrtka koja dobro posluje u ovom trenutku radi magistralni cjevovod plinovoda prema Dalmaciji. I sad ako taj plinovod ne dobije mrežu, krvotok u jedinicama lokalne samouprave, ako taj plin ne dođe do svake kuće, a pitanje je da li će koncesionaru biti to u interesu, onda cijeli taj novac i cijela ta investicija se može za 3, 4 ili 5 godina pokazat kao nešto što je nažalost promašeno i što će opet u konačnici platiti hrvatski građani. Dakle, to je nešto o čemu itekako treba govoriti i to je nešto o čemu itekako treba razmišljati kad se govori o ovom zakonu i kad se govori o tome da je da je moguće i da li treba određene komunalne djelatnosti dati privatnim koncesionarima ili će to bolje raditi javna poduzeća. I ne mora značiti uvijek da nešto što je u vlasništvu države ili jedinice područne, regionalne samouprave radi loše, a ako dođe privatnik radit će dobro. Privatnika je jedini motiv u cijeloj priči koju vuče zarada i on ako mora uložiti velike novce u infrastrukturu onda će i cijena tih usluga bit dobra i pitanje je kakva će biti. A zašto ovo govorim, iz jednostavnog razloga što ovdje smo protekli tjedan isto pričali o fondovima Europske unije. Ako se u ovom trenutku otvara mogućnost za sve jedinice lokalne regionalne samouprave povuku novce iz europskih fondova za izgradnju komunalne infrastrukture onda je logična stvar da možda promišljamo i razmišljamo da određene djelatnosti koje se obave u jedinicama lokalne samouprave trebaju ostati i pod kapom, možda malo drugačijom i žešćom kontrolom, ali pod kapom jedinica lokalne samouprave. Međutim, mi smo ovdje dali mogućnost i što je dobro na kraju krajeva, da sve djelatnosti javne, ovakve, onakve, usluge u ovoj državi se mogu dati pod koncesiju, međutim postavlja se elementarno pitanje da li Hrvatska ima dovoljan broj potrošača koji će koristiti te javne usluge da bi se ta koncesija isplatila nekome. Ili da li će nam se dogoditi da postojeće usluge koje su u većini gradova na poprilično visokoj razini će upravo zbog toga pasti na daleko nižu I to je nešto što ne možete pročitati o ovom zakonu kao obvezu koncesionara. Dobro je što mu dajemo pravo, ali ta obveza je bitna. Ovdje su obveze u ovom zakonu nabrojene samo na načelnoj razini zato jesam na početku rekao da je vrlo bitno pogledati kako izgledaju ugovori u koncesijama u onim zemljama koje imaju daleko duže iskustvo od nas. Pa kad bi vidjeli samo u pojedinim arapskim zemljama kako izgledaju ugovori za koncesiju za naftna polja onda bi se iznenadili do kojeg su savršenstva ti ugovori napravljeni po iskustvu iz nekih zemalja koji su bili tamo kao kolonizator. Međutim, ti ugovori o koncesijama su ostali do dan danas, a mi ovdje neke stvari želimo pojednostaviti sve pod krinkom da poštujemo direktive Europske unije. Mi možemo poštivati direktive Europske unije, ali itekako trebamo zaštiti ono što je bogatstvo Republike Hrvatske. I zaključno, dakle u ime kluba smatram i podržat ćemo ovaj zakon ukoliko se dogovorimo sa predlagateljem zakona i saborskom većinom o tome da se u ovaj zakon ugradi članak da davanje u koncesiju autoceste u Republici Hrvatskoj treba definirati posebnim Zakonom o koncesiji autocesta kao što smo nekad imali Zakon o privatizaciji INA-e i HEP-a pa smo to kasnije ukinuli ili čak da razmišljamo o mogućnosti davanja, raspisivanje raspisivanje referenduma da li smo za to da se autoceste daju u koncesiju iz jednostavnog razloga … …/Upadica Leko: I vrijeme gospodine zastupniče./… Hvala lijepo. Rekao sam, ako podržite ovaj prijedlog podržat ćemo zakon, ako ne bit ćemo suzdržani oko zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici, predstavnici Vlade. Hrvatskoj je sigurno potreban jedan Zakon o koncesiji. Druga je stvar da li i što Hrvatska treba dati u koncesiju. Slažem se i sa ovim što je rekao gospodin Šuker da sve jednostavno nije moguće dati i ne smije se sve dati u koncesiju. No, jedna je stvar uvijek zakon. Druge su te političke odluke ili bolje rečeno prilike koje determiniraju da dođe do neke koncesije. Kad govorimo o koncesijama Hrvatska ima sigurno dobrih ali ima isto tako katastrofalno loših primjera. Jednako tako je u Istri. Istra šta ja znam od ovih velikih stvari možda ima najviše pod navodnicima tih koncesija i ima isto tako mogu kazati dobrih i katastrofalno loših primjera. Pošto je ovo prvo čitanje P.Z.E. itd. mi možemo govoriti kako općenito, tako možemo govoriti i o samim zakonskim rješenjima, pa onda da se vratim na neki način na ove koncesije u Istri. Prvo, Istarski ipsilon, drugo "Brijuni riviera", treće ovo o čemu je gospodin Šuker isto govorio to je turističko zemljište. Mi imamo danas jednu takvu situaciju da oni koji koriste stotine i stotine hektara kampova nikome ne plaćaju niti jednu kunu, ali zato netko tko ima stol u Dekumanovoj ili šta ja znam na forumu u Puli mora 15 ili 20 eura platiti kvadratni metar. Isto je i u Šibeniku, isto ili još skuplje u Dubrovniku, Zadru itd., Plomin II i Da, čovjek si može postaviti pitanje da li se ovaj Zakon o koncesijama donosi zbog davanja u koncesije u koncesije autoceste i možda nije loš primjer da bi to pitanje trebalo na neki način regulirati posebnim zakonom. Mislim da bi se o tome dalo razmišljati. Jasno je i sljedeće ili bolje rečeno pitanje je da li autoceste uopće davati u koncesiju. Imamo dvije škole, dva pristupa davanju u koncesiju autocesta. Jedni su a priori za, drugi su a priori protiv. Ako me nitko ne demantira ja u najmanju ruku mogu razmišljati i biti negdje između jednoga i drugoga. Drugo je recimo taj istarski ipsilon. Ni tu nije bilo sto posto čisto, ali smo hajde tokom vremena taj koncesijski ugovor iz '96. godine korigirali i nekako principe nakon toga prihvatili. Da bi se gradio istarski kojem je najprije dan tunel Učka, koji je izgrađen sedamdesetih godina samodoprinosom građana Istre i dnevnicama svih građana republike Hrvatske plus godišnje im se daje pod navodnicima cca do 20 milijuna eura ja ću reći iz proračuna opraštajući im PDV ali i na druge načine. No, s druge strane taj Buik je sagradio 80 km autoceste od Pule gore do Umaga plus 20 km autoceste od Kanfanara do Pazina i 10 km polu autoceste da li 8 ili 10 nek' mi se ne hvata za riječ od Stancije Peličeti ili Pule dole do Pomere. Znači, ni Buik usprkos tome što je Mitterand dao legiju časti jednom visokom dužnosniku Republike Hrvatske ništa nije radio za ništa. Ali do danas ako ništa drugo, kapa dolje, sagradili su 100 km autoceste i ono što je naročito bitno te autoceste su isključivo gradile firme iz Istre. Za mene je bitno i nisam jednom tražio, zanimao se, intervenirao da Buik što prije nastavi eto gradnju i na posao vrati na neki način 1000 građevinara iz Istre. I želim vjerovati da u šestom mjesecu taj projekat može se nastaviti. Dapače, čak se usuđujem ukazati da uz rješavanje prilika u jednome Purisu nastavak Istarskog ipsilona je prioritet Istre broj u što vjerujem isto tako kao što rekoh da će doći do nastavka gradnje istarskog ipsilona i da stranac neće probiti tu naknadu o kojoj spominje, a to je 45 km polu autoceste plus 5,5 kilometara tunela Učka jednako 250 milijuna eura, cirka 2 milijarde kuna. kako se zove, Pelješki most ili za Pelješac ili 2 hiljade 500 metara je negdje oko 4 milijarde kuna po prvotnoj verziji. Sad bi to trebalo biti negdje oko 2 milijarde kuna. Bilo kako bilo, jasno jug Hrvatske treba povezati povezati sa maticom, rekli bi danas na 25. rujan Dubrovnik treba izbjeći režim Schengena. Ali još jedanput možda bi trebalo razmisliti o tunelu, a ne mostu ako je to tri puta jeftinije. No, pustimo sada to. Drugo, recimo Brijuni riviera. No, prije toga da kažem što meni ljudi govore iz Hrvatskog društva za ceste "Via vitae" i zašto kažu ne dati ceste u koncesije. I zato sam uzeo i ovu njihovu studiju koju sam nedavno dobio i onda između ostalog oni kažu bez obzira što mi znamo da je na autocestama bilo svašta nego će reći toliko pljačke kao nigdje, kažu sljedeće kad govorim o Hrvatskim autocestama. Da, od 2013. do 2016. ostvarit će gubitak od 4,7 milijardi kuna. Od 2017. do 2020. imali bi neki dobitak od 3 milijarde kuna, 2013. do 2020. što je to, aha da neki gubitak, ali ukupno bi od '21. do '32. trebali imati dobitak od 48 milijuna kuna. Istina je 2001. anuiteti za autoceste iznosili su 0 kuna, 2012. su 33 milijarde kuna. Naknada nam je pala za gotovo za ceste 30%, Čačić je dobivao kredite kratkoročne 5 do 10 godina po kamatnoj stopi od 2%. 2% navodno, tako su mi rekli. Uobičajeni zajam je 30 godina i onda logično da je više. Benzin je porastao za dva puta, ali naknada je ostala ista itd. Mi imamo cca 1250 km autocesta i nitko, ja ne znam, ili veliki broj onih da se nove ceste ne daju u koncesiju, ali da se neizgrađene dionice, jasno pitanje je da li to može nekome donijeti novac, daju u koncesiju. Kad govorim o toj drugoj koncesiji u Istri, Brijuni Rivijera, koncept koncesije se ovdje doslovce urušio ili taj koncept prava građenja o kojem govori i ovaj zakon nitko relevantan se ne želi javiti na te natječaje niti hoće. Ja razumijem niti hoće. Ja razumijem da nitko neće u nisko akumulativan turizam unijeti npr. za jedan hotel 50 milijuna eura na 66 ili 50 godina i potom tako izgrađen hotel vratiti državi. To jednostavno nije logično. To su dionička društva, to su tvrtke koje kotiraju na burzi i tu je logika bitno drugačija nego kada u neki posao ne znam ulazi država. Može proći samo prodaja, ali isključivo samo prodaja zemljišta ispod hotela. Sve drugo je nerealno očekivati. Konačno, da je bilo moguće nešto po tom pitanju sagraditi pa ne bi mi u 22 godine od '90-e na ovamo u Hrvatskoj dobili svega 15 novih hotela na istarskim prostorima koje je 35, 40% hrvatskog turizma, svega 7 novih hotela. Treća koncesija u Istri je PLOMIN 2 tj. ulazak RVE-a koji više nigdje u svijetu ne gradi termoelektrane na ugljen. Danas čitam da bi Danko Končar trebao dovoziti ugljen u PLOMIN iz Južne Južne Afrike. Odmah sam znao da tu nečega ima. Još jedanput apeliram 3 km od PLOMIN-a prolazi ovaj cjevovod za plin, na Krk dolazi uskoro LNG, barem se tako govori, pa ajde gospodo razmislite i o tome. Što se tiče strane druge u ovome prijedlogu zakona, odnosno govori se između ostalog da svjetska gospodarska kriza pogoršava uvjete financiranja na tržištu itd., ali ono što je svakako bitno to je ovaj članak 5. gdje se između ostalog govori da se koncesije mogu dati za 20 djelatnosti, od područja zdravstva, područja energetike, za luke, za javne ceste, za javni prijevoz, u području javnih vodnih usluga što je isto na neki način dosta delikatno da ne kažem opasno jer se može vrlo lako dogoditi da će nam voda ako se to dogodi poskupjeti za 100, 200 ili ne znam koliko posto. Isto tako kada govorimo o HEP-u ovo što je sagrađeno ne to davati u koncesije. Ono što je evo baš danas mi je jednim mailom stiglo to je još nešto kad govorim o Istri, to su ove radio i televizijske stanice koje moraju uredno plaćati državi koncesiju, ali čije se programe ne može vidjeti na zapadnoj obali Istre radi jednog talijanskog ne znam kako bih rekao televizijskog harača koji se provodi nad nama. Pa mi ovdje kaže da ovdje se radi prvenstveno u 4 televizijske postaje koje emitiraju sa Učke, kanal RI, RI TV, TV Istra, TV Nova Pula, u više je navrata nedvosmisleno utvrđeno od nadležnih državnih ovlaštenih institucija da se na zapadnoj obali Istre zbog smetnji nelegalnih iz Italije ne može pratiti program hrvatskih tv postaja. I ništa, i to je problem, ali je isto tako problem za ove televizije u Istri, u Istri, a navedene 4 televizije i dalje se ne vide na zapadnoj obali Istre i nadalje moraju plaćati 4 puta po 179 tisuća kuna naknade za koncesiju u državni proračun i 4 puta po 347 tisuća kuna naknade za emitiranje državnoj tvrtki Odašiljači i veze za pravo i uslugu U protekle dvije godine ukupno 4,2 milijuna kuna. Gospodin Linić u Novigradu je obećao da će pomoći tim operaterima ili kako se to već zove, televizijama. Tada je predlagao da se tuži država, a vidimo da se danas ne odgovara iz nadležnog ministarstva na ja bih rekao legitimne zahtjeve tv stanica u Istri jer ako ne mogu svoj proizvod ponuditi građanima tko će kupovati reklame, tko će jednostavno tražiti njihovu uslugu? Za kraj ono što je jasno neizgrađeno to treba apsolutno dati u koncesiju, to nije problem. Ali ono što je zgotovljeno, pogotovo kada je riječ o vodoopskrbi pa možda i o autocestama, pa za milog Boga to ne prodavati, ne davati u koncesiju. Greška je bila i kad smo prodavali banke, ne bi bio problem da se je dalo nesanirane banke, ali mi smo ih najprije sanirali sa desetinama milijardi kuna, a potom sve zajedno prodali prodali za 5, 6 milijardi kuna, a danas je aktiva tih istih banaka oko 400 milijardi kuna. Greška je bila prodaja svojedobno i Telekoma, greška je bila prodaja monopolista poput DUHAN, INA-e. Greška ili veliki grijeh bila je ta privatizacija, ali što ćemo iz ovoga se danas vrlo teško ili gotovo nikako ne može izaći. Sve u svemu ja želim vjerovati da je Zakon o koncesijama Hrvatskoj nužan, da je potreban ali još jedanput ovo izgrađeno ili ono što je izgrađeno u obliku vodovodne infrastrukture, cestovne ili elektroinfrastrukture ili elektroinfrastrukture ili elektrokapacitete ja mislim da to ne bi trebalo davati u koncesiju. Ako netko želi doći, raditi, izgraditi zašto ne, kapa dolje. Daj, investiraj. Mi bez investicije jasno ne možemo opstati. Ali ono što je ona generacija 20,30 iznijela, ono ja mislim da bi, i sagradila, trebalo sačuvati u posjedu Republike Hrvatske. pogotovo 60,70 godina itekako je ta generacija i gradila, i stvarala, em je zemlju elektrificirala, obnovila nakon jednog krvavog rata, ne znam, industrijalizirala, gotovo svakome dala neki društveni stan itd. evo generacije koje su nakon toga odlučile su se za prodaju, za koncesije i tome slično. Govorim to i povodom 25.rujna jer danas u Istri obilježavamo Pazinske odluke i toj časnoj generaciji zahvaljujem se na svemu onome što je učinila za ovu zemlju. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovani zastupniče imamo prijavljene 3 replike. Prva replika i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih ustvari željela prvo izraziti svoje zadovoljstvo što evo i IDS iz vladajuće koalicije podržava prijedlog kluba HDZ-a da se pitanja davanja autoceste u koncesiju riješe posebnim zakonom. Jer radi se tu nesporno o prevažnom pitanju na koje se i o kojem se raspravlja temeljem apriornih stavova. I zato držimo da je upravo prijedlog da se o tom pitanju u Saboru donese poseban zakon i izvrsna prilika da se jedna ovako važna i ekonomska, i financijska a i tema naše budućnosti raspravi u Saboru i da se odlučio onda kako, da li, kojom metodom i da li možda o tome konzultirati i građane. Jer kao što je govorio kolega Šuker, to je malo pitanje povijesti, i autoputa Zagreb-Split od 71. Pa i svih događaja koji su se dešavali do danas. Ali to je još više i pitanje budućnosti. Mi ćemo postati članica Europske unije. Europska unija će valjda promijeniti i frekvenciju prometa, moguće da će neki sadašnji ne koridori, dakle, govorim primarno o pravcu Zagreb-Split ubuduće postati i europski koridori i moguće se produžiti i prema Crnoj Gori i prema Albaniji. Izgradit će se naše luke, postat će Europske luke. Sve su to isto tako argumenti koji pokazuju da u ovom trenutku moguće i nije jednostavno i nije moguće izračunati vrijednost te koncesije. Stoga o ovoj temi treba raspraviti ozbiljno, ne temeljem apriornih stavova, jer vidimo što donose apriorni stavovi. Premijer Milanović je prije 6, 7 mjeseci bio apriorno protiv, danas je apriorno za. To nije tema za apriornu raspravu i stoga mi je drago da kolega Kajin podržava prijedlog o posebnom zakonu. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Ja mogu i ponoviti. Da, mislim da bi posebnim zakonom doista tu materiju trebalo regulirati. To da li neko podržava prijedlog kluba HDZ-a ili ne, posve je irelevantno. Ali ono što ja podržavam je prije svega ovo Hrvatsko društvo za ceste koji me uvjeravaju da, iako će Hrvatske autoceste od 2013. do 2016. poslovati sa 4,7 milijardi kuna gubitaka od 2017. do 2020. već će se ostvarivati određena minimalna dobit, a bi ju mogli, ceste bi mogle ostvarivati i značajnu dobit. Teško mi je sada odmah sve te podatke iznijeti, jer nemam naprosto vremena, ali bez obzira na sve evo, ali bez obzira na sve mislim da u toj materiji itekako treba u dogledno vrijeme otvoriti raspravu, a ništa ne raditi preko koljena jer je uz Hrvatske autoceste uložen,pa usuđujem se kazati gotovo jedan hrvatski proračun. Hvala lijepa. Sljedeća replika na vaše izlaganje poštovani zastupniče je replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Izvolite. **Šuker, Uz zadovoljstvo što je kolega Kajin podržao naš prijedlog i mislim da će to i ostali klubovi podržati. Mislim da je to kolegica Dalić dovoljno elaborirala. ne treba ovdje licitirati sa kamatama. Točno se zna ko, kako, i kada, i pod kojim uvjetima se zaduživao. Da smo imali tamo jedan period povisno niskih kamatnih stopa i nije bilo svejedno dal ste se za pojedine projekta zadužili kod institucionalnih banaka ili ste se zaduživali zaduživali izdavanjem obveznica. Međutim, nemojmo misliti da je sve bilo divno i krasno, pogledajte kraj 2003. godine kad Hrvatske autoceste zbog velikog obima radova nisu mogle se zadužiti pa su jedan dio obveznica koje je izdala Vlada Republike Hrvatske odlukom Vlade prenijeli praktički na Hrvatske autoceste. I nije svejedno da li ste reprogram kredita imali 2006. ili ste ga imali 2009. godine kad se praktički niko nije mogao zadužiti. I ne možete očekivati da će se Hrvatske autoceste zaduživati puno od onoga za koliko se zadužuje država. Prema tome, ako danas država ima kamatnu stopu negdje oko 6, 6,5% ovisno kod koga se zadužuje, nemojte očekivati da će se puno zadužiti niti Hrvatske autoceste. I nije dobro licitirati sa stvarima koje su transparente, koje su obavljene javno i niko ih nije radio Iz jednostavnog razloga što možemo mi pripisivati koliko je ko i šta napravio ali to je sigurno najveći projekata u Republici Hrvatskoj u kojom su sudjelovale i sve Vlade i svi. I da vjerojatno nije bilo tih autocesta mi ne bi danas govorili o ovakvoj turističkoj sezoni. I upravo zbog toga je to razlog zašto tražimo, zapravo zašto ćemo predložiti da se u ovaj zakon ugradi i jedan članak kojim ćemo, kao ovaj visoki dom donijeti odluku da rasprava i davanje Hrvatskih autocesta u koncesiju, ne može ići bez posebnog zakona, kojeg ćemo mi onda ovdje naravno raspraviti i vidjet što ćemo s njim.

uzimali anuitete ili kredite u iznosu od 2% za rok povrata od 5 do 10 godina. Rekoh i to da se uobičajeno za autoceste uzimaju krediti na 30 godina i razumljivo da je u tom slučaju novac neusporedivo skuplji. Činjenica jeste da je isto tada 2000., 2004., 2005. novac bio puno jeftiniji no što je danas. Kao što je točno da se država zadužuje za 6,375% pa je teško vjerovati da će jedno javno poduzeće na doći do novaca po nižim cijenama. Međutim, nije problem za koliko se koja Vlada zaduživala nego problem je što se kasnije s tim novcem radilo i kako se financirala gradnja autocesta. A tu doista je u onom periodu od 2004. do konca 2011. bilo svašta. Josip (SDP)** Treća replika na izlaganje poštovanog zastupnika Damira Kajina je replika poštovanog zastupnika Đure Popijača. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Kajin spominjali ste i energetske objekte točnije već toliko puta spominjanu Termoelektranu Plomin gdje ste otvorili određen dvojbe i dileme. Naravno nema nikakve dvojbe da se energetski projekti u Hrvatskoj moraju graditi no pitanje je kakovi, koji, na koji način i sa kojim novcima. Plomin C naravno već u samoj pripremi a i očigledno u rezultatima natječaja mislim da će biti jedan od velikih promašaja i neuspjeha i nema vjerojatno brige jer se taj projekt očito neće dogoditi. Naime, od najavljenih šezdesetak ili sedamdesetak velikih svjetskih energetskih kompanija nedavno je bio i otvoren dakle završen taj postupak prikupljanja ponuda čini mi se da su se i otvorile i prijavilo se samo 6 investitora čak dvojimo da su to energetske kompanije i niti jedna iz europskih zemalja, dakle niti jedna značajna, važna ili ozbiljna energetska kompanije iz Europe nije dostavila svoju ponudu na ovaj natječaj. Dakle javile su se kompanije iz Kine, Koreje iz Turske što ne znači da je i taj kapital nije dobrodošao. Tako da je veliko pitanje zapravo kako je to pripremljeno? Zašto se nije javio na taj natječaj i onaj vlasnik ili suvlasnik koji već postoji u Plominu 2 i što je to zapravo otjeralo europske energetske kompanije da se prijave na ovaj natječaj? Pa vjerojatno i sama činjenica da se planiralo samo 500 MW premda danas već postoje postoje elektrane takvog tipa i preko 800 MW koje su već i pitanje konfekcije na kraju krajeve uz puno manje novca. Tako da će vjerojatno … /Govornici govore Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Luka Denona. tko je preuzeo dokumentaciju već i čije su ponude kao takve zadovoljile natječajne uvjete. Mi imamo plin koji prolazi 3km od ja doista apeliram i ovom prilikom dajte gospodo opredijelite se za plin. Sutra ili prekosutra gradit će se LNG na Krku, prema tome možemo biti po toj osnovi autonomni. Termoelektrana na ugljen košta između 800 i 1 milijarde eura, na plin negdje oko 400 milijuna eura, električna energija jedan kilovat proizveden iz ugljena košta 7,8 eura, a od plina 6,2 centi. Toliko o tom detalju. Ali ono što je najbitnije plinovod prolazi kraj samoga Plomina. Zašto je RWE odustao ne znam. U više navrata sam razgovarao sa tim ljudima ali znam da su oni decidirano poslali poruku da više termoelektrane na ugljen ne grade niti u Njemačkoj niti će graditi "na tom nesretnom Balkanu". Drugo što isto tako mogu kazati da termoelektrana na ugljen mene ne samo mislim plaši i vis a vis činjenice tko će nam isporučiti opremu. Danas čitam da Danko Končar preuzima dovoz dovoz ugljena ili da razmišlja o toj opciji iz Južne Afrike do Plomina pa to upućuje možda na neke zakulisane igre. Znam da je termoelektrana na ugljen dobar izvozni posao za industriju u jednoj Rusiji, Kini ili negdje drugdje a da bi kada bi se gradilo na plin sigurno bilo više izvođača i iz nama susjednih europskih zemalja ili jedne same Njemačke. Hvala lijepa. Klub zastupnika SDP-a Hrvatske i poštovani zastupnik Luka Denona iznijet će stajalište kluba. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz ministarstva. Naravno da je nakon tri godine primjene Zakona o koncesijama bilo nužno u redovitoj komunikaciji sa vjerojatno davateljima koncesija i koncesionarima učiniti napraviti jedan novi zakon koji će vjerojatno sve nedostatke koji su se kroz ove tri godine pokazale nedorečenima da ih se na neki način utjelovi u jedan krovni zakon koji će dati odgovore na sva sporna pitanja koja su se vjerujem događala u tri godine postojanja Zakona o koncesijama. Kako ovaj zakon uređuje pravila davanja koncesije u nizu srodnih ali i različitih područja te kako se predmeti koncesije realiziraju kroz tri vrste ugovora o koncesijama koje zakon definira praksa je pokazala kako pravila kojima se trenutno uređuju koncesije traži uvođenje određenih novina koje će naravno umanjiti pojavnosti sigurnosti u postupcima davanja ali i provedbe koncesijskih projekata i ugovora za vrijeme trajanja zaključenih ugovora o koncesijama. I stoga smo dobili jedan krovni zakon koji sveobuhvatno i na jedan precizniji način rješava moguće nedoumice oko davanja koncesije ali i oko iskorištavanja te koncesije koje se tiču koncesionara. Dvije su novine, znači ide se javnom objavom putem elektroničkih medija kada se davatelj koncesije na natječaj. Dakle nema više Narodnih novina i nema da se to ne zna i čini mi se da je isto također važan oblik kontrole i politike koncesije. Onaj registar koncesija kojega imamo ali bi mu trebalo dati više na značaju kako bi se i kroz taj registar koncesija koji bi trebao biti javno dostupan moglo vidjeti kako se u tom koncesioniranju ponašamo i kao davatelj i kao koncesionari. Ovaj zakon također uvodi nešto što je novo ali kažu da je to fleksibilnost i jednostavnije postupanje … koncesija za gospodarsko korištenje općih ili drugih dobara ili pak koncesija manje vrijednosti. To podrazumijeva da onda ne treba biti cijela studija koja se inače mora dati kada se daje koncesija, studija opravdanosti davanja koncesije nego se onda može i onaj operativni sažetak studija također koristiti za brže i jednostavnije davanje koncesije. Mislim da je to dobra novina, da se na taj način može i ubrzati kod davanja koncesije na neki način i da koncesionaru također bude lakše. treća novina koja se na neki način dogodila u ovom novom zakonu je to da i koncesionar preuzima onaj operativni rizik kojega do sada nije nije imao. Ako u natječaju za koncesiju nije dobro pročitao studiju opravdanosti davanja koncesije i javio se na koncesiju, ako to drugačije ugovor o koncesiji nije riješeno onda mora preuzeti i operativni rizik kroz rok trajanja koncesije što mi se čini dobrim jer u principu ja to gledam kroz prizmu jedinica lokalne samouprave koje daju te svoje koncesije pa i na taj način onda i koncesionar preuzima određeni rizik. Ovdje smo čuli u ovoj prethodnoj raspravi oko ovog zakona nekako malo stvari što se tiče zakona, a više stvari smo slušali o nečemu što mi se čini da također spada u ovaj zakon, a to je prije svega potrebu, tako sam nekako shvatio, da se ide sa jednim posebnim zakonom o koncesioniranju autocesta. Shvatio sam to budući da smo čuli od moje desne strane u nekakvim prijašnjim političkim javnim nastupima kako ne treba davati autoceste u koncesiji, ali evo sad shvaćam da da, ipak možemo dati autoceste u koncesiju ali ako za to imamo poseban zakon. Ne čini mi se da je to nešto sjajno budući da je ovo taj Zakon o koncesijama koji i ovdje kaže da se da se koncesija daje u različitim područjima i za različite djelatnosti, a naročito pa nabraja tih 20-tak djelatnosti i piše naravno za javne ceste. Vjerojatno su i autoceste javne ceste pa mi se čini da inzistiranje na posebnom zakonu za koncesioniranje autocesta shvaćam kao da možemo ići u koncesioniranje autocesta, a već imamo Zakon o koncesijama koji je dosta dobar. Evo vidim da su i pohvalili taj zakon pa vjerojatno i ti kriteriji za odabir najpovoljnije ponude bi bili također slični kao što su i u ovom zakonu, ništa drugačije ne bi bilo pa evo znači skinuli smo tu dilemu da li HDZ ima nešto protiv koncesioniranja autocesta ili nema, vidimo da nema. Jer zašto onda ne bi poseban zakon za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog prijevoza, zašto ne u području energetike poseban zakon, zašto ne za luke. Zašto bi riječku luku ili neke druge luke davali u koncesiju, a da nemamo za to poseban zakon. poslije ovoga shvaćamo da i HDZ je za to da ako se tako dogodi neće biti protiv toga da se autoceste daju u koncesiju. Ono što je dobro u ovom zakonu, neke su se stvari pojasnile i mislim da će u onim posljednjim zakonima koji budu po segmentima se radili, da će oni to uzeti u obzir i da će oni biti precizniji u onome što ovaj zakon nije mogao budući da je ovo krovni zakon i zato jest ovako i općenit, a to je da u slučaju davanja koncesije na zemljište u vlasništvu osobe koja ne sudjeluje u postupku davanja koncesije imovinsko-pravni odnosi moraju biti za tu nekretninu razriješeni prije nego što se ide u koncesiju. Također i ako je Republika Hrvatska vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnosti za koju se namjerava dati koncesija vrlo jasno i precizirano ovdje kaže da se svi imovinsko-pravni odnosi moraju prije toga razriješiti i da se konačno zna što se to daje i pod kojim uvjetima se daje u koncesiju. Ono što mi se čini važnim, a tu smo nekako mi se čini i mi u lokalnoj samoupravi i upravi poprilično inertni ili znamo to na jedan drugačiji odraditi, ali ovdje vrlo jasno kaže što što to mora sadržavati studija opravdanosti davanja koncesije. Dakle, ona se negdje taj sadržaj je tretiran kroz nekakvih 8 članaka, ali to znači studija mora imati operativni sažetak, ono o čemu smo maloprije govorili, opći dio, tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize, po potrebi analizu utjecaja na okoliš, odnosno prirodu te pripadajućih priloga, zaključaka i preporuka, da sad ne čitam što sve to. Znači moramo, prije svega oni koji koji davatelji koncesije moraju se ja bih tako rekao na vrijeme educirati, jer da ne bi dolazilo do svega ovoga što je kolega Kajin maloprije govorio da se na neki način izvitoperi to davanje koncesije pa da to na kraju uvijek izaziva neku sumnju koji je to koncesionar, pod kojim uvjetima dobio određenu koncesiju i na koji rok. Čini mi se da onaj davatelj koncesije koji ima sada instrumente kako i na koji način tu koncesiju osmisliti da tih zabuna, odnosno loših misli kad se ta koncesija već da određenom koncesionaru pod ovim uvjetima da toga bude što manje, a za tako nešto treba znači i to povjerenstvo koje daje koncesiju, koje piše uvjete kako se koncesija daje, ono mora biti također stručno i naravno ne smije biti prepušteno samo sebi jer i oni čelnici jedinica lokalne samouprave pa tako i države moraju biti uključeni u to što to povjerenstvo za davanje koncesija radi. Kriteriji kojima se davatelj koncesije vrši odabir najpovoljnije ponude, navedeno ih je također dosta puno koji su to kriterij, pa ja ću samo reći da bi možda trebalo razlučiti ovdje je općenito. Kako sad to objasniti najviša ponuđena naknada za koncesiju to je vrlo jasno, ali bojim se da ona ne bi trebala biti jedini način na koji se koncesionaru može dodijeliti određena koncesija, a ovo što ovdje piše pod broj 1 u članku 25. je tako napisano odlično, ali kako će se to moći mjeriti. Malo mi je to nejasno pa možda do drugog čitanja probate vidjeti ili kroz posebne zakone kako je to mjerljivo, a da ne izaziva sumnju da smo nekom pogodovali. Pa kaže, da smo nekom pogodovali. Pa kaže, ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta davatelja koncesije, kriteriji vezani uz predmet koncesije kao što su kvaliteta, što uključuje tehničko dostignuće, estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi i troškovi upravljanja, ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon isporuke, datum isporuke itd., Dakle, jako su široki kriteriji za odabir najpovoljnije ponude i tu možda može doći do pojedinih sumnji da je kroz, netko imao ili nije imao tehničku pomoć nakon isporuke ili ekološke osobine, a dobio je koncesiju jer je između ostaloga i još uvijek bila najviša ponuđena naknada za koncesije, pa da vidimo što je prioritetni kriterij da bi to bilo što jasnije na kraju, a da se, da ne dolazi do nekakvih zabuna i repova i sumnji kao što smo mi uvijek naučeni da sumnjamo da uvijek nešto radimo sa figom u džepu. ja bih molio također evo predstavnike ministarstva da ove izmjene Ugovora o koncesiji koje su regulirane člankom 35. kada se ugovor o koncesiji može izmijeniti, a kada se naročito može izmijeniti, tako da tu bude puno jasnije kada i za koje vrijeme trajanja te koncesije je dozvoljivo da se Ugovor o koncesiji mijenja, da to ne bude drugi ili peti dan ili da ne bude to odmah po davanju, dobivanju koncesije pa se onda ti odnosi poremete na početku da bude nekakav rok negdje ako se to dogodi u koncesiji koja traje 10 godina u petoj, šestoj godini da se nešto poremetilo da se onda i ta koncesija može promijeniti. Dobro je da je na ovako širok način obuhvaćen ovaj Zakon o davanju koncesija i čini mi se da će najslabija točka ovog zakona biti ono što je ovdje podvedeno pod pravnom zaštitom. Ja vas molim da, malo prije sam govorio o natječaju, o kriterijima, o ponudi kako će se to sve skupa napisati ali onda pravna zaštita članak 44. kaže da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi sa postupcima davanja koncesija. Čini mi se da znamo kako nam je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave do sada radila, kako do sada radi. Ne radi dobro po mom nekakvom sudu. Može biti subjektivan čini mi se da je to nešto što nije dobro da Komisija za kontrolu javne nabave na žalbu, ako se žali drugi koncesionar koji nije dobio koncesiju ona ima pravo utjecati na tu žalbu. Znamo kako se to događa sada kod javne nabave kada svi se žale, onda sve stoji. Žalba se ne rješava. Obnavlja se postupak i to je ono što smo htjeli izbjeći ovim zakonom, a to je da bude brz, da bude efikasan, a ne da onda sa ovakvim elementima zakočimo djelovanje ovog zakona u onoj brzini u kojoj bi on trebao biti. Ovo je prvo čitanje. Bilo bi dobro da evo i ove sugestije koje smo dobili od strane drugih stranaka i drugih klubova i da možemo čak i napisati svoje nekakve određene primjedbe na ovaj zakon da bi dobili što kvalitetniji zakon, tako da u ovom prvom čitanju klub SDP-a će naravno podržati ovaj zakon i vjerujem da će, neće puno izmjena doživjeti u drugom čitanju nego samo one ključne koje će ići koje će ići ka tome da bude operativniji, brži i jednostavniji Zakon o koncesijama. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Unatoč pozivu na konsenzus imamo prijavljene 4 replike. Idemo po redu. Prva je poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče. **Vuljanić, Nikola Poštovani zastupnik je govorio o dilemi oko davanja autoceste u koncesije već sam u govoru za klub rekao da se Hrvatski laburisti uopće protive ideji da u koncesiju dajemo nešto što smo radili vlastitim novcima, vlastitim sredstvima i zaduživali se. takvo nekakvo krčmenje imovine spriječili mi smo u proceduru dali i zaključke o upravljanju državnom imovinom koji su se na dnevnom redu našli na izglednom 70 mjestu i o kojima će se razgovarati za jedno tri do četiri godine. Predložio bih kolegama iz vlasti da se ipak zamisle nad tim što i na koji način rade sa državnom imovinom i ako već tako nešto rade čemu se suprotstavljamo da u najmanju ruku kao što smo to i u našim zaključcima rekli posebnim zakonom se autoceste daju u koncesiju da bismo imali priliku i u ovom Domu i pred javnošću nešto reći o tome i da oslušnemo bilo javnosti koje bojim se neće biti naklonjeno rješenjima koje vi nudite. Hvala. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Luka Denona. davanja autoceste u koncesiju. Mislim da je zakon o kome danas raspravljamo ako i do toga dođe dovoljno dobar da riješi i to pitanje davanja autoceste u koncesiju budući da sam shvatio da neki zastupnici u ime klubova traže da se napravi jedan novi zakon koji bi bio Zakon o davanju autoceste u koncesiju. Ovaj zakon sasvim dovoljno regulira kako se koncesija daje i mislim da nema potrebe izrađivati novi zakon za davanje autoceste u koncesiju. To sam nekako razumio, da onda nitko nema protiv toga da se autoceste daju u koncesiju. Ali eto treba za to poseban zakon pa mi se čini da na neki način novi zakon nije potreban. Ovaj je sasvim dovoljan pogotovo ako se doradi u ovim nekim drugim segmentima gdje se onda može, ako se to tako dogovorimo i ako to potreba zaista bude i autoceste dati u koncesiju kao što to daju neke druge zemlje u Europi svoje autoceste u koncesiju. Napominjem, u koncesiju ne prodaju ih. Znači u koncesiju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Denona je u svoj raspravi rekao da se čudi stavu kluba Hrvatske demokratske zajednice s obzirom da s jedne strane smo a priori protiv koncesioniranja autocesta, ali da bi pak s druge strane bili za koncesioniranje kada bi se donio poseban zakon. I onda ste u nastavku još rekli da ne vidite potrebu za posebnim zakonom. Zašto onda ne bi bilo takvog zakona i u dijelu koji se odnosi na javni linijski obalni pomorski promet i na koncesioniranje luka i pomorskog dobra. Ja ću nešto o tome kasnije u svojoj raspravi govoriti. Dakle, ja jesam za donošenje posebnih zakona. Ne mislim da krovni Zakon o koncesijama koji ima svega 62. članka može riješiti pitanje koncesioniranja svih mogućih djelatnosti i usluga koje se u Hrvatskoj koncesioniraju. Vi i ja dobro znamo da i postoji posebni Zakon o javnom linijskom obalnom pomorskom prometu kojim se zakonom i koncesionira taj vid prometa, da postoji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kojim se koncesionira u djelatnosti na pomorskom dobru i lučke djelatnosti u morskim lukama. I takvi će zakoni ostati i nakon ovog zakona. A što se tiče onoga što ste rekli da se čudite stavu kluba Hrvatske demokratske zajednice ja moram reći da taj zakon bi dobro došao jer bi riješio mogućnost davanja u koncesiju onih cesta koje u ovom trenutku nisu izgrađene i za čiju bi izgradnju vjerojatno ovlaštenik koncesije dobrodošao. I umjesto da se financira gradnja javnih cesta iz državnog proračuna moglo bi se kroz takav zakon omogućiti na transparentan način jasno uz suglasnost Sabora jer se radi vjerojatno o dugoročnim koncesijama mogla bi se omogućiti daljnja izgradnja cestogradnje u Hrvatskoj, u prvom dijelu koja se odnosi na izgradnju autocesta. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Luka Denona. Izvolite poštovani zastupniče. **Denona, Luka (SDP)** Razumio sam naravno da analogijom kako je to riješeno u onim posebnim zakonima o kojima su ovdje predstavnici ministarstva govorili kao što je to pomorski zakon gdje se na neki način određuju i granice pomorskog dobra i daju koncesije na pomorskom dobru, ali da bi to onda tako trebalo biti i za javne ceste. Ali, evo ovdje smo taksativno naveli koje su to djelatnosti za koje ćemo moći davati koncesije pa je između ostaloga navedeno i dio onoga što je i u pomorskom zakonu, a to su luke, a to je i linijsko brodarstvo, a to je i javne ceste. Shvaćam da su i autoceste dio, da nam zvoni u uhu da to jeste javna cesta i da je ovo dobar zakon koji je odredio na koji način se neka koncesija može dati. Rekao sam i u ime kluba kada sam govorio gdje nije samo odgovornost na onom i opravdana naša sumnja da će koncesionar biti taj koji će zbog nas takvih kakvi jesmo i kakvim nas je Bog dao skloni ne znam kakvim radnjama pa će on imati najveće koristi. Ovdje izvješće postoji da je davatelj koncesije odgovoran na koji način uređuje što prije svega daje u koncesiju. Ovdje mu stoji sve na raspolaganju, svi alati kako se može zaštititi da koncesionar ne zaradi previše, da onaj koji daje koncesiju dobije dovoljno i da naravno oni koji se koriste tim javnim dobrima budu zadovoljni. Čini mi se da na takav način trebamo razmišljati kada govorimo o ovom novom Zakonu o koncesijama. Hvala lijepa. Treća replika na vaše izlaganje je replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Izvolite poštovani zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, kolega Denona sa najvećim dijelom vaše rasprave se možemo složiti kao na kraju u ime klubova. Međutim, ima nekih stvari gdje se naprosto neke stvari ne mogu uspoređivati. Linijski prijevoz i neke druge javne usluge se ne mogu uspoređivati sa autocestama iz nekoliko aspekata. Prije svega u autoceste je uloženo više od 11, 12% BDP-a. Autoceste Autoceste svake godine od poreznih obveznika naplaćuju negdje oko milijardu i 400 milijuna kuna onih 60 lipa po litri benzina. I dakle, mora se dati niz odgovora na pitanja prije nego što autoceste idu u koncesiju. Međutim, ono što sam rekao i u svojoj raspravi mi moramo shvatiti da kod hrvatskih građana autocesta Zagreb-Split je više od autoceste. To je bila stvar nacionalnog ponosa. Sve zbog onih trauma iz '71. i mnogi Hrvati danas u svojim ormarima čuvaju obveznice iz '71. kad su uplaćivali sav onaj i zajam za autocestu Zagreb-Split međutim napravila se pruga Beograd-Bar. I to je stvar nacionalnog ponosa i normalna stvar da svaki Hrvat prema toj cesti gleda sa nekakvim drugačijim načinom i drugačijom pogledom nego što gleda na neki drugi kilometar ceste. Dakle, stvar u tome je da klub HDZ-a, i mi ćemo predložiti amandman na ovaj zakon, da se donese posebni Zakon o privatizaciji autoceste iz jednostavnog razloga što smatramo da hrvatski građani u jednoj raspravi u Hrvatskom saboru imaju pravo znati u detalje kako i pod kojim uvjetima bi se hrvatske autoceste dale u koncesiju i na kraju krajeva kakav je stav i kojih političkih stranaka o tome. A ne da se jednom odlukom na Vladi praktički neću reći izvan nekakvih dosega očiju javnosti, javnost će biti upoznata s tim ali sigurno neće biti upoznata toliko koliko bi bila da se donese zakon i da se o tome raspravlja u Hrvatskom saboru. I na kraju krajeva to je stav našeg kluba i mi smo rekli da ćemo podržati ovaj zakon ukoliko predlagatelj prihvati ovo odredbu iz razloga što i Registar koncesija i ovaj prvi zakon na koji se naslanja ovaj zakon je na kraju napravila HDZ-ova vlada. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovanog zastupnika Luke Denone. Izvolite poštovani zastupniče. **Denona, Luka (SDP)** Čini mi se da smo svi negdje na početku svojih izlaganja, a naročito zamjenik ministra, rekao zašto nakon tri godine idemo u izradu jednog ovako novog krovnog zakona i negdje smo svi napominjali ili pročitali da je i taj zakon ipak

Sumnjam da će se novim Zakonom o koncesijama za autoceste nešto drugačije i bitnije moći promijeniti nego što je to u ovom Zakonu o koncesijama koji tretira i javne ceste. ponavljam da bi bilo dobro pročitati sadržaj studije opravdanosti davanja koncesije gdje se od financijske, ekonomske analize, do pravne analize, tehničke analize studije dakle onaj koji daje koncesiju zna što bi trebao dati u koncesiju i pod kojim uvjetima. Ovdje to tako piše. Ne vjerujem da će jedan novi zakon samo za autoceste bitno drugačije nešto odrediti nego što ovdje piše. I to je poanta o čemu ja govorim. nije moja rasprava bila da autoceste u koncesiju ne, ja samo kažem da ovdje postoji takva mogućnost da ako se tako dogovorimo i te autoceste pod europskim kriterijima možemo dati u koncesiju i da za to nije potreban poseban zakon. Bog zna što novoga nam on neće donijeti. Da, slažem se s vama da je u autoceste uloženo ovih zadnjih godina jako puno. Žao mi je da nije toliko puno uloženo za luke, također što ovdje piše da nije jednako ili malo manje, ali isto tako puno uloženo u području energetike. Jer i ovdje piše koji su to predmeti koncesije, koja su to područja predmetnih koncesija i te dvije stvari. Mi smo se nažalost opredijelili samo drugo ne. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I četvrta replika na vaše izlaganje poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege nije ovo prvi puta da se u nekim suštinskim pitanjima HDZ i SDP dobro slažu. Naročito kada treba javno dobro i javni interes podrediti privatnom interesu. Ovdje je upravo o tome riječ. Uvaženi zastupnik Denona se pitao što je najslabije u ovom zakonu. Ja bih odgovorio da je u tom zakonu najslabije to što što se zakon donosi, zapravo zakonom se raspravlja prije Strategije upravljanja državnom imovinom. Znači taj zakon, uvijek smo majstori u tome da raspravljamo o fragmentima prije nego što znamo što želimo, prije nego što imamo cjelinu. Hrvatski laburisti su predložili zaključke o upravljanju državnom imovinom koji su stavljeni na kraj dnevnog reda. Bilo bi dobro da je to bilo, bila jedna od prvih točaka ove sjednice i da je Vlada uputila ono što smo mi zatražili. U proceduru, strategiju upravljanja državnom imovinom. Hrvatski laburisti ne dijele mišljenje niti SDP-a, niti HDZ-a da li treba poseban zakon o Hrvatskim autocestama, odnosno davanje Hrvatskih autocesta u koncesiju. Hrvatski laburisti se protive davanju autocesta u koncesiju naročito onih izgrađenih. Hvala. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Luka Denona. na neki način je razumio samo da se nije prvi puta da se SDP i HDZ slažu. Koliko ja znam SDP i HDZ se duboko ne slažu oko jako jako važnih predmeta koji se tiču boljitka i življenja u Republici Hrvatskoj. Se oko nekih velikih stvari i oko bitnih stvari ne slažu.

Da, slažemo se oko nekih stvari koje su nam zajedničke, pa se ja nadam da bi te stvari trebale biti zajedničke i vama. A to je prije svega namjera, volja i želja da kroz dosta onih zakona koje smo donijeli i u prošlom i u ovom mandatu, oko pristupanja Europskoj uniji da smo tu našli zajednički jezik jer to mi se čini da je bilo od interesa za sve građane Republike Hrvatske, ne samo za SDP, ne samo za HDZ. I oko takvih stvari ćemo se uvijek slagati, koje su na korist građana Republike Hrvatske. Ali politički reći u Saboru da smo mi po ne znam koji puta se slažemo, mislim da ili dobro ne pratite političku scenu u Republici Hrvatskoj jer je jaz između politika SDP-a i HDZ-a toliko očit da mi se čini da je to prepoznatljivo čak i na nekakvim nižim razinama. Hvala lijepa. Jedna obavijest, u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora isteklo je vrijeme u 10.41 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. U ime kluba SDSS-a i poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Mi u klubu SDSS-a razumijemo da ovaj prijedlog Zakona o koncesijama ide za tim da postigne zapravo 3 stvari. Prvo je da dodatno liberalizira postupak za dodjelu koncesija u cilju kao što se u uvodu i obrazloženju prijedloga zakona kaže jačanje investicijskog ciklusa i općenito gospodarskoga rasta. Drugo je proširenje područja na kojima bi se i djelatnosti i kojima bi se mogle odobravati koncesije. I treće je postrožavanje nadzora ili kontrole nad provođenjem ili realizacijom ugovora sklopljenih koncesija. I to naravno ne mora biti ništa loše. I mi u namjeri predlagatelja, u ovom slučaju Vlade, odnosno ministarstva, ne samo da ne sumnjamo, nego ga vidimo kao sastavni dio cijelog niza seta drugih zakona. I vidimo ga kao dio jedne konzistentne politike. Ali bi smo htjeli upozoriti na nekoliko stvari. Prvo i osnovno da bi klub zastupnika SDSS-a mogao podržati ovakav zakona, a ja jednako tako vjerujem da to misle i ostali klubovi zastupnika u ovom Saboru bez obzira što to dosad nitko nije rekao, i da je možda na indirektno kolega Šuker, a to je da bi za ovakve tri stvari, za liberalizaciju, za proširenje i za postroženje nadzora trebalo prethodno Saboru podnijeti izvještaj o tome kako su funkcionirali ugovori o koncesiji dosada. Ako je Ministarstvo financija moglo to napraviti u nekim slučajevima mnogo ambicioznijima, kao što se naplata poreza, onda očekujemo da to uradi do drugog čitanja i za pitanje koncesije. Ne samo da stavi u reviziju, može staviti u reviziju ako prethodno podnese izvještaj o tome kako su ugovori realizirani. Dakle, kolega Šuker je predlagao reviziju ugovora. Može biti da za to postoje opravdani razlozi. Pojedinačni slučajevi govore da postoje. Koliko je takvih pojedinačnih slučajeva meni je teško reći, ja nisam stručnjak u tom području, bivši ministar Šuker, naš današnji kolega zastupnik, sasvim sigurno ima bolje uvide u tom pogledu. Ali, jedan cjeloviti izvještaj po sistemu naplate ugovornih obaveza, po sistemu pridržavanja i realizacije ukupnih ugovornih obaveza. O tome koliko je koncesijskih ugovora mrtvo i koliko takvih koncesijskih ugovora zapravo guši život jedinica lokalne samouprave i upravo suprotno radi od onoga što je intencija sadašnjeg predlagatelja, a to je da im pomogne da imaju kakvu takvu gospodarsku aktivnost. Navest ću vam primjer sa vodom. Na području vrlo siromašno, gotovo bih rekao zapuštene općine Plaški, postoji iznimno važan izvor vode na rijeci Dretulji. Koncesionar je dobio koncesiju prije više godina, nikakve aktivnosti u tom pogledu nema. Općina samo dalje trpi, općina samo dalje propada, a bogatstvo koje bi ti građani trebali uživati zajedno s nama pripada koncesionaru koji ga drži ne znam zašto i ne znam s kojim opravdanjem. Isto bi se naravno moglo govoriti i o lovištima diljem Hrvatske. Posebno o lovištima na području ratom stradalom gdje ljudi na temelju određenih povlastica su dobili te koncesije. Kako upravljaju tim koncesijama, kako štite životinjski fond, kome to daju pod koncesiju i pod najam? Ja bih volio to znati. Ja bih volio to znati, onda bi ovaj prijedlog zakona imao svoju punu vjerodostojnost. Ne kažem da je nema ali onda bi imao ono što mi želimo vidjeti a to je da iza ovog stoji država koja će onda znati kredibilno i vjerodostojno upravljati ovim zakonom. Do sada to nije bio slučaj. Ovdje smo prije nekoliko mjeseci govorili o koncesijama na eksploataciju šljunka u rijekama, jezerima i drugim mjestima, bio bi red da se podnese izvještaj o tome, bio bi red da se podnese izvještaj o tome koliko se štiti riječno korite, bio bi red da se podnese izvještaj koliko se poštuje ugovor o tome o obimu, o količini, o dubini zahvata kada je u pitanju eksploatacija šljunka, bio bi red da se podnese izvještaj o tome koliko se redovito plaćaju koncesijske naknade. Ja sam uvjeren gospodine zamjeniče ministra da ćete poruku ministru prenijeti i da će se vaše ministarstvo tim pitanjem pozabaviti. Jer na tom pitanju pada ili prolazi cijeli sistem koncesije. A ako pada onda to znači da ponavljamo iskustva iz privatizacije, ako pada to znači da ponavljamo iskustva iz kojih nismo ništa naučili jer davanje u koncesiju ima oblik davanja na raspolaganje privatnim, poslovni, poslovni, ekonomskim gospodarskim subjektima na određeno vrijeme pod uvjetima koji se s njim mogu definirati ali ako se ti uvjeti ne mogu kontrolirati i ako se ne kontroliraju onda je to jednako nekontrolirano kao što je bio slučaj sa privatizacijom u vlasništvu. Iz tog razloga mi smatramo da je podnošenje toga izvještaja od posebne važnosti i očekujemo od ministarstva da ga do drugog čitanja podnese. Drugo što bih htio kazati tiče se proširenja. Ovim prijedlogom zakona se predviđa da će se koncesija davati u području zdravstva za razliku od staroga zakona u kojem to koliko me sjećanje služi nije bilo predviđeno. Ovdje kolege raspravljaju o autocestama s pravom. Ne zato što se autoceste ne bi mogle dati u koncesiju nego zato što je potrebno i pod kojim uvjetima i za što će se potrošiti novac. To je pitanje. Ako možemo dati vode zašto ne bismo onda mogli dati cestu, zašto bi voda bila manje važna i kome je to voda manje važna kao resurs, kao hrana, kao bogatstvo. A znamo na koji način se sve davalo i znamo pod kojim uvjetima se sve davalo i kome naravno. Mogao bih govoriti o pojedinim općinama koje funkcioniraju samo zato što imaju izvor vode. Nema ih mnogo ali ima ih. Dakle nema nikakve sumnje da proširenje koncesijskog područja odnosno djelatnosti predstavlja obavezu za raspravu. Za mene i za nas u klubu SDSS-a jednako važno što zapravo to znači da proširujemo područje na zdravstvo i na zdravstveni sustav. Mi znamo da se država muči, znamo da nema sredstva za održavanje postojećeg zdravstvenog sustava ali želimo znati jasan odgovor u tom pogledu. Što to zapravo znači ukoliko se prostor davanja koncesijom za zdravstvene usluge s jedne strane ili za obavljanje zdravstvenih djelatnosti ili pak za ulaženje u javno-privatno partnerstvo kada su u pitanju bolnice i zdravstvene ustanove. Voljeli bismo imati odgovore oko toga pitanja, posebno zato što i u tom području su postojale i postoje nejasne i sive zone. Kolega Šuker je dotakao jedno važno pitanje, a to je pitanje jedinica lokalne samouprave i načina na koje one gospodare mogućnošću davanja u koncesiju i u najam i njihove odgovornosti prema tijelima državne vlasti kao što je Ministarstvo financija. Naše iskustvo govori, a ovo što je kazao zastupnik Šuker dodatno potvrđuje to iskustvo, a to je da u tom segmentu također leži opasnost kompromitiranja postupka davanja u koncesiju. I iz tog razloga bi bilo od iznimne važnosti da se podnese izvješće o tome koje su to jedinice lokalne samouprave koje se oglušuju u obvezu davanja izvještaja o tome kako i na koji način su odobravale ugovore o koncesiji u skladu sa svojim obvezama. mi često raspravljamo o tome kako treba ukinuti ovu ili onu općinu kako su viška ove ili one, a zapravo ne raspravljamo o tom na koji način i kako one obavljaju djelatnosti koje im zakon omogućava. Jedna od takvih jeste i ova u vezi sa koncesijom. I sasvim na kraju, i kada je u pitanju energetika i kada su u pitanju vode i kada je u pitanju komunalna aktivnost i građevinska aktivnost, svaka od tih mogućih koncesija ili koncesijskih ugovora se direktno tiče zaštite okoliša. I nema nikakve sumnje da postupak pojednostavljivanja izdavanja koncesije kao što zakonodavac odnosno prijedlog ovdje ide za tim ne bi smio biti takav da omogući da to bude na štetu zaštite okoliša i ekoloških uvjeta sredine u kojima se koncesije trebaju ostvarivati odnosno koncesijski ugovori trebaju ostvarivati. Mi veoma dobro znamo da jesmo u situaciji da nam je neophodan novac i da su nam neophodne investicije, ali isto tako moramo veoma dobro znati i to je zadnje što ću reći u ovom obraćanju u ime kluba SDSS-a, da neke poremećaje u zaštiti okoliša ili nepovratno nastaju ili je potrebno mnogo više da bi ih se saniralo nego što možemo procijeniti u momentu kada smo stisnuti financijskim ili nekim drugim razlozima. Iz toga razloga, gospodine zamjeniče ministra, pozivamo vas još jedanput, da poštujući potrebu da se liberalizira postupak davanja koncesija, ali da se to ne odnosi na ekološke i uvjete zaštite životne sredine. Ukoliko to bude se radilo onda će se s pravom postavljati pitanje o tome koja je svrha ili koja je konačna korist odobravanja koncesije. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljene su tri replike. Prva je poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti da bi država trebala upravljati onim što ima, nema nego imovinom građana upravlja i da bi o tome trebalo izvijestiti pretpostavljam vlasnika, dakle građane što se dogodilo s tim upravljanjem. Da bi to država mogla napraviti potrebne su joj tri stvari koje nema. Potreban je popis državne imovine koji ne postoji, Hrvatska država nije uspjela u 20 godina složit što ima, pa kako će upravljat ako ne zna što ima. Potrebna je strategija upravljanja koju bi trebao donijeti Sabor što smo tražili, dogodilo se nije ništa. I potreban je plan upravljanja, dakle operativni plan upravljanja koji bi trebala donijet Vlada. Tek kad ta tri dokumenta budu postojala onda se uopće može razgovarat o racionalnom upravljanju državnom imovinom. Dotad je to eci peci pec pa ako pogodiš slučajno. Hvala. Hvala lijepa i vama. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Dragutina Lesara. Izvolite poštovani zastupniče. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti Ja moram počet sa slaganjem, ali ću završiti sa jednom molbom ali nemam drugog instrumenta. Ovo je jedan od rijetkih prijedloga zakona koji u obvezatnom poglavlju ocjena stanja u sebi ne sadrži nijednu riječ o stanju politike koncesioniranja u Hrvatskoj. Dakle, u ocjeni stanja Vlada nije upisala nijednu rečenicu kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj nego predlaže novi zakon zbog direktiva, liberalizacije Europe, Turaka, Mongola i ne znam čega sve ne, i u pravu ste. Citiram odredbu iz ocjena stanja: Ključan instrument, pazite, politike koncesija je Registar koncesija kao jedinstvena baza podataka o svim koncesijama u Republici Hrvatskoj itd. Republika Hrvatska ima Registar koncesija. Vlada dolazi pred Sabor bez ijednog podatka. I u pravu ste, u drugom čitanju raspravljat o ovom zakonu bez detaljnih informacija nije fer od Vlade da od nas traži. I sada molba, ako mi predložimo taj zaključak bit će odbijen, ali vi ga možete predložiti kao dio većine, da kad usvajamo zakon u prvom čitanju, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se, samo je nova točka. U sklopu drugog čitanja Vlada mora podnijet kompletno izvješće o stanju koncesija, politike koncesioniranja kako bi vidjeli za što uopće ovaj zakon donosimo. Naravno strategija je prvi dokument, ali kad već neki dokument kao što je Registar koncesija imamo i Vlada se ne udostoji ili se pohvalit ili kritički osvrnut ili nam dati u ocjeni stanja da vidimo za što zapravo ovaj zakon donosimo, kako se gospodarilo od općina, gradova, županija i države, s državnom imovinom, a koncesioniranje je jedan od načina upravljanja državnom imovinom. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ponukala me je rasprava kolege Pupovca da da iznesem još jedno viđenje Zakona o koncesijama i svi ovdje zaboravljamo jednu stvar, ja sam ovdje kao ministar govorio o Registru koncesija, međutim nažalost su me tada neki proglašavali heretikom. Svjestan činjenice da Zakon o koncesijama i da se koncesije u Republici Hrvatskoj ne mogu urediti ako na jednom mjestu nemate popis svih ugovora i koncesija koje koje je ovoj državi dao, bez obzira na kojoj razini. Jer gledajte, ako jedinica lokalne samouprave daje neku koncesiju netko joj je nekim zakonom koji je donesen u ovom domu dao to pravo, ali to nju ne isključuje od obveze da podnosi izvješće iz razloga što su koncesije vrlo bitne iz dva segmenta. S jedne strane ih treba gledati kao prihod u proračun države i prihod u proračun jedinica lokalne samouprave, a s druge strane u koncesije se daju mnoge djelatnosti od kojih ovisi kvaliteta života hrvatskih građana Prema tome, zato ovaj zakon nikako ne smijemo gledat tehnički, ali sjetite se u ovom Saboru koliko puta što sam bio ministar sam govorio da su se neki gradonačelnici velikih gradova jednostavno oglušili na pet, šest poziva da dostave sve koncesijske ugovore. I zato i jesam rekao ovdje u ime kluba javno, kao što sam govorio i dok sam bio na vlasti, da naprosto neki zbog promjene i gospodarskog okruženja neki ugovori moraju ići u reviziju. I na kraju, kolega Pupovac dotakli ste se još jedne teme. Mi imamo ugovor o koncesijama za sanaciju određenih crpilišta, da li iskopa ili nečega, međutim svi imamo i šljunčare i sve gdje se nesmiljeno vadi, nitko ne razmišlja o sanaciji. Jednog dana kad se to izeksploatira do kraja onaj tko je dobio koncesiju naprosto neće imati iz čega sanirati, ali zato je na resornom ministarstvu da u datom momentu inzistira na saniranju obala da bi ti prostori sutra, s obzirom da su nagrdile, evo ja ću uzet primjer Velike Gorice, jezero Čiče gdje je dubina na pojedinim mjestima 50 m, praktički uz obalu je 20 ili 30 metara dubine i ako se to ne sanira to će sutra postat bara. Ali ovi koji eksploatiraju šljunak sutra neće imat novaca za sanaciju ako ta sanacija neće biti postepena i da se to riješi. sam suglasan sa kolegom Šukerom koji traži jedinstveni registra koncesijskih ugovora i ja vjerujem da će ministarstvo takav jedinstven koncesijski ugovor sa nadzorom i sa kontrolom i sa prolaskom kroz svaki od ugovora napraviti, kao što sam suglasan i sa ovim što je kolega Lesar govorio, a to je da je ne samo u formi zahtjeva sa govornice, nego i u formi zaključka neophodno da ministarstvo do druga čitanja pripremi izvještaj o tome kakva je bila koncesijska praksa do sada i kakvo je stanje u tom području i financijsko i regulatorno. Hvala vam. Hvala i vama. U ime kluba zastupnika HDSSB-a, dva zastupnika prvo Igor Češek, pa onda Boro Grubišić jedan iza drugog. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o koncesijama je jedan od rijetkih zakona koji nisu uvršteni u hitnu saborsku proceduru i drago mi je što je tome tako jer će eminentni stručnjaci iz ovog područja imati prilike dati svoja mišljenja o ovome prijedlogu, a možda i neka od njih predlagatelj i prihvati. Što predlagatelj kani postići ovim prijedlogom zakona? Predlagatelj napominje da se ovim Prijedlogom zakona o koncesijama uvode rješenja koje nose niz fleksibilnosti, jednostavnije postupanje kod davanja koncesija za gospodarsko korištenje općih ili drugih dobara ili koncesija manje vrijednosti. Dakle, predlagatelj želi pojednostaviti sam postupak izdavanja koncesija. Kako smo svi vrlo dobro upoznati sa činjenicom da je u Republici Hrvatskoj pravna regulativa i sama administracija poprilično zamršena, a poduzetnik koji želi uložiti sredstva u pokretanje svoga poslovanja prije svega mora proći kroz poveći broj hodnika i ureda, te kroz šumu papirologije kako bi uopće pokrenuo svoje poslovanje u ne malom broju slučajeva u konačnici od pokretanja vlastitog posla i odustane, a posebice ako se radi o malim poduzetnicima koji nemaju timove odvjetnika i stručnjaka za svako poglavlje ove zamršene administracije. Ovaj prijedlog jasno propisuje prava i obaveze davatelja koncesije i koncesionara, ali Ministarstvu financija daje se snažnija uloga kontrole naplata koncesija, jer upoznati smo sa podacima iz ministarstva da je dug koncesionara prema državi 214,9 milijuna kuna što nisu beznačajna sredstva. I ministar financija zasigurno želi sa tim dugom zakrpati svoje proračunske manjkove i uvjeren sam da će učiniti sve da taj dug i naplati u što kraćem roku kako bi prikazao svoje uspješno vođenje ministarstva. A u ovome je slučaju apsolutno nebitno hoće li iti jedan poduzetnik zbog takve naplate bankrotirati i biti prisiljen ugasiti svoje poslovanje, te naravno otpustiti svoje djelatnike. U članku 5. predloženog zakona stoji da praktično sve što predstavlja javno dobro i od strateškog je značaja za Republiku Hrvatsku može se dati u koncesiju izuzev Hrvatskih šuma ali bojim se da zbog nedostatka financija i one završe u koncesiji, a neprocjenjive šume primjerice slavonskog hrasta završe kao sirovina za proizvodnju namještaja u Švedskoj. Nadalje, u svome uvodnom obrazloženju predlagatelj napominje da je ključan instrument politike koncesija registar koncesija kao jedinstvena baza podataka o svim koncesijama u Republici Hrvatskoj, a na osnovu koje se omogućuje jače praćenje i nadzor svih koncesionara, a s tim u vezi i aktivnosti na unapređenju provođenja aktivne politike koncesija. Uvjeren sam i iskreno se nadam da će taj registar dati pravi uvid i relevantne podatke o izdanim koncesijama, jer primjerice odgovori o koncesijama za gospodarsko korištenje voda iz dva ministarstva govore da država nema točne podatke kome je sve dala na korištenje javno dobro. Pa tako primjerice Ministarstvo poljoprivrede raspolaže podacima da su dodijelili 835 ugovora za korištenje voda od čega je trenutno važećih 682 dok dok Ministarstvo financija na temelju uvida u registar govori da su dodijeljene 904 koncesije za korištenje voda od kojih su važećih 823. Dakle, podaci nisu isti odnosno jednaki za dva ministarstva. Činjenica je da se nebrojeno puta država pokazala kao loš gospodar i moramo uzeti pretpostavku da su u većini slučajeva koncesionari bolji upravljači koncesijskim dobrom od države. Ali isto tako ne smijemo niti zaboraviti one koji samo beskrupulozno uništavaju javno dobro a jedino o svome vlastitom interesu. U takvim slučajevima kazne moraju biti drakonske, a država sa svim svojim institucijama kroz inspekcijske i stručne nadzore učiniti sve kako bi se takve štete spriječile jer narušavanje eko sustava u vlastitoj državi ne može niti jedna kazna naplatiti, a generacije će nam pamtiti takvu nebrigu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pojavit će se bezbroj europskih poduzetnika koji će htjeti preuzeti javno dobro u koncesiju. Najsvježi je slučaj sa Hrvatskim autocestama. Što ćemo mi dobiti davanjem autocesta u koncesiju, a što izgubiti? Sam premijer Milanović je izjavio da ćemo dati autoceste u koncesiju na 30 godina i za to dobiti puno novca kojima ćemo vratiti dugove i rasteretiti Hrvatsku. No, postavlja se pitanje hoće li koncesionar pravilno održavati te ceste i ono što je građanima najvažnije hoće li moći sam proizvoljno dizati cijenu cestarina koje su i sada previsoke? da li će voditi interesa o općem interesu Republike Hrvatske? Što je sa eksploatacijom pitke izvorske vode? Hrvatska je za sada ima dovoljno za svoje potrebe, ali predviđanja su da će se u budućnosti i to skorijoj ratovi voditi ne zbog nafte nego upravo zbog vode. Hoćemo li se moći oduprijeti naletu stranog kapitala na naše izvore pitke vode i tako ugroziti opstojnost budućih generacija zbog vraćanja dugova koji su nam enormni? To su pitanja koja treba rješavati i provoditi javnu raspravu o njima. Hvala. Preostalo vrijeme iskoristit će uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Što su to hrvatska bogatstva, a što su svjetska bogatstva? I jedno i drugo je identično, potpuno isto. Hrana, voda, energija, šume. Što od toga Hrvatska ima ili što nema? Ima sve. Uza sve ovo nabrojeno eto osim šuma koje trenutno nisu u ovom popisu javnih dobara na stranici u članku 5. na stranici 6. sve drugo je obuhvaćeno mogućnošću davanja koncesije. To su: mineralne sirovine, dakle naša rudna bogatstva – pijesak, šljunak i sve ostalo, kamen, zatim vode, zatim lovne državne ustanove. Dakle, lovno bogatstvo, pomorsko dobro. treba dobro poslušati ovih 20 točaka da bi i građani znali što to država daje u koncesiju i što nudi onima koji eventualno žele ući u koncesiju. To su dakle luke, zatim područje energetike, zatim javne ceste, javni prijevoz, područje športa, kulturna dobra, komunalne djelatnosti, javne vodne usluge, željeznica, žičare, gospodarenje otpadom, područje turizma. Kad se kaže područje turizma onda zaista je to jedan širok pojam. Dakle, počevši od objekata turističkih pa zemljišta koji su pogodni za razvoj turizma i nadalje i područje zdravstva. Ja se nadam da je ovo 20. točka područje zdravstva samo ono što je dosada bilo u koncesiji, onih 15 tisuća koncesija koje se vode u Ministarstvu financija, dakle koncesija liječnika kojima kojima su uništeni domovi zdravlja. Ali eto ljudi rade u ambulantama koje su u zakupu i koncesiji. Dobro je netko rekao ovdje da ovaj Zakon o koncesijama pomalo miriše ili čak obrnuto, kako bi rekli Dalmatinci vonja, i na one procese koji su vodili i koji su doveli do toga da Hrvatska u onoj privatizaciji dospije ovamo gdje je dospjela. Ne bih htio biti zloguki prorok, ali postoje i neki elementi pa čak i u ovom tekstu zakonskom zbog kojih se može i o tome razmišljati. Evo npr. članak 9. gdje kaže da se u stavku 1. davatelj koncesije je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke, dakle radi se o poslovnoj tajni. Dakle, netko ima pravo dati, ovaj čuvati poslovnu tajnu, a zapravo radi se o davatelju koncesije. U ovom slučaju ili pak Vlada RH ili pak upravno tijelo lokalne samouprave koje daje koncesiju. Evo mi smo ovih dana svjedoci i o tome da se tvrdoglavo od strane Vlade i prvog bez navodnika i "prvog" s navodnicima, dakle govori o tome da će se posao oko pripremnih radnji za koncesioniranje naših autocesta dati nekakvoj agenciji privatnoj kako bi ona to izradila i to opet masno platiti. Kao da ministarstvo, gospodine pomoćnik ministra jel' tako, zamjenik pardon, ne zna samo izraditi pripremnu radnju i kao da nema kadra da izradi i pripremne radnje u svezi procjene vrijednosti koncesije naših autocesta koje i jesu ponos i dika Hrvatske. Jer svaki stranac kada dođe u Hrvatsku i kada putuje pa ako dođe iz, pogotovo iz istočnih zemalja na naše more, kaže ceste su vam odlične. A išli smo i na Svjetsko prvenstvo u nogometu u Poljsku i Ukrajinu pa smo vidjeli kakve su te njihove katastrofa u odnosu na naše. Dakle, nije samo koncesija kao koncesija novčani iznos, one znače i nešto drugo, one znače i život tih krajeva. Dakle, ovo javno dobro koje je u ovih 20 točaka, javna dobra strpana dakle sve u isti koš u tom ipak prepoznaje dakle točka 9. za javne ceste, dakle izdavanje koncesije za javne ceste ili kako se to lijepo naziva ovako monetizacija hrvatskih cesta, autocesta. Točno je i to da bi u slučaju izdavanja koncesije za hrvatske hrvatske autoceste, ali i za eksploataciju i iskorištavanje rudnih bogatstva morale postojati i da kažem klauzule u onom koncesijskom ugovoru koji bi brinuo i o zaštiti prirode, prirode, ekološkim momentima, ali i o sanaciji da kažem nastale štete nakon iskorištavanja ili nakon isteka te koncesije. Nakon onoga što će nastati u prirodi nakon korištenja te koncesije. Znamo dobro o čemu se tu radi, poglavito kod eksploatacije rudnih i mineralnih bogatstava. Isto tako mi nije jasno zbog čega je za vrijeme prijašnje Vlade našim ljudima zabranjena eksploatacija šljunka, pijeska i ostalih mineralnih, odnosno rudnih bogatstva, a istovremeno radi se uvijek istovremeno radi se uvijek o graničnim rijekama i područjima sa Srbijom, BiH, dakle oni su uredno pa čak i na našem dijelu eksploatirali šljunak i pijesak kojega su naši ljudi morali ići kupovati pijesak i šljunak u Brčko, Srbac ili preko u Vojvodinu. Vrlo nejasno, a imalo se mogućnosti da se eksploatira i u RH i da se ne uništava okoliš. Da se te rijeke, dakle zapravo čak i održe i da se njihov gaz produbi sukladno Zakonu o rijekama itd., dakle unutarnjim plovnim putovima kako se to točno zove. Osim toga već smo danas svjedoci da na našoj obali postoje pa i privatni otoci ili koncesije na naše otoke. Evo ja znam da su mi se ljudi žalili da ne mogu se okupati na Velikoj Smokvici jer mu je došao zaštitar i rekao da se tu ne smije kupati iako Zakon o pomorskom dobru to zabranjuje. A mi dobro znamo dakle o kome se radi i da uredno slijeću helikopteri na Veliku Smokvicu, ali privatna lica ne smiju, privatne osobe ne smiju doći na taj otok. Što mi to činimo? Što će se dogoditi dakle i s našom obalom, ali i s našom Slavonijom ukoliko ovako nastavimo? Osim toga ako već se daju koncesije za autoceste pa zbog čega se ne daju u smislu, dakle ako već koncesijski ugovor je taj ne u smislu monetizacije nego izgradnje i dogradnje novih kilometara autoceste, zbog čega nema koncesije za izgradnju kanala Dunav-Sava pa da koristi onaj koncesionar taj kanal, da ga izgradi i koristi i naplaćuje 20, 30 godina? Hidroelektrane na Dravi kod Osijeka? I to nema, to se ne spominje. Samo ono što je izgledno da kažem, neću reći ne samo profitabilno nego što je već gotovo, dakle naše su autoceste izgrađene i to novcem građana. Jasno da kredit otplaćuju HAC 4 milijarde je taj kredit, ali sve u svemu kredit otplaćuju građani RH preko preko svojih poreznih obveza. I onda kad se kaže ovdje da će to biti odgovorna politika takvu odgovornu politiku pa i koncesijsku viđamo mi svaki dan počevši od odgovornog PDV-a na 25%, odgovorne cijene struje, odgovorne cijene grijanja, odgovorne cijene plina koja raste svaki dan. Takvu odgovornost i takvo provođenje odgovornosti u koncesijskim ugovorima od ove Vlade ne možemo očekivati. Zbog toga je HDSSB protiv ovoga zakonskog prijedloga o koncesijama. dakle ovoga Zakona o koncesijama, pogotovo kad se tiče koncesija koje se najavljuju. Naravno da svi skupa trebamo biti zabrinuti jer koncesije na autoceste, koncesije na na vađenje šljunka, to je posebna priča o kojoj bi se dalo pričat, doista trebamo biti svi zabrinuti. Pa zar mi u ovoj Hrvatskoj doista kao država nemamo ovlasti i dovoljno sposobnih ljudi da pored ovakvog bisera, dakle izgradnje autocesta tražimo koncesiju. Gdje smo u stanju bili napravit najmodernije i najljepše tunele u Europi. Dakle imao tunele koji su proglašeni najboljim najboljim tunelima u Europi, dakle tunel Brinje. Izgradili smo preko 60 km tunela, investirali 47, skoro 50 milijardi kuna u autoceste i sada ne znamo sa tim gospodariti. Da ne govorim, govorit ću malo u svojoj raspravi pojedinačnoj, jer nemam sad vremena. A kad je kolega spomenuo posebno koncesiju na vađenje šljunka mi smo doista zabrinuti koji smo u blizini Save, gdje nam i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina redovito, odnosno svakodnevno imaju koncesionare koji vade pijesak. I šta rade? Idu sredinom kao fol Save, a ovdje je kolega Šuker govori o, dakle, o istoj stari kod Gorice gdje je dubina kraj same obale 15 m. crijevo na našu stvari i crpe sa naše strane šljunak. I mi smo ga ugradili u ovaj naš koridor od Osijeka, Koridor 5C. Silne novce dali, silne carine platili. Slažem se, govorim i onima prethodnima, a govorim i ovima sadašnjima, pa dajmo gospodo razmišljajmo da koncesije konačno damo domaćim ljudima, da to ostane u Hrvatskoj. Pa valjda i mi nešto znamo svi skupa raditi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na repliku će odgovoriti poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Pa kolega Lucić naša promišljanja i razmišljanja su slična. Osim što se ne slažem da mi ne znamo upravljati naši. Oni koji misle da ne znaju neka daju ostavke. Da ne znaju upravljati našim Hrvatskim autocestama i da iz tih Hrvatskih autocesta ne znaju izvući dobit. Doduše, ni u vaše vrijeme te dobiti nije bilo, jer ste morali farbati tunele po 2, 3 puta. Hvala lijepo. lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić ako sam dobro razumjela komentirali ste članak 5. iz zakona koji određuje predmet koncesije kao da ta područja određuje vrlo široko. Dakle, rekla bih da pažljivo iščitavajući članak 5. on ih uopće ne određuje i treba jasno reć da niti predmet ovog zakona nije uređenje predmeta koncesije, jer u članku 1. se se uopće ne govori da ovaj zakon određuje predmet koncesije. Iz članka 5. se to i vidi jer kaže stavak 1. : "Koncesija se daje u različitim područjima za različite djelatnosti, a naročito.". Dakle, ovaj zakon nabraja 20 područja što izričaj naročito znači da se ona mogu dat za apsolutno sva područja. Iščitavajući dalje stavak 3. ovoga 5. članka, jedino što ovaj zakon eksplicite određuje, !A to je da se koncesija ne može dati na šumama i šumskom zemljištu.". Ali, onda ima i nastavak toga stavka koji kaže: "I na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.". Posebni propisi mogu biti i podzakonski akti, dakle ne kaže se posebnim zakonom, nego posebnim propisima, što znači da se ne zna tko, kada i u kojem propisu, dakle da li Vlada uredbom, da li neka ministarstva svojim pravilnikom, da li jedinice lokalne samouprave onda mogu reći na čemu se koncesija ne može davati. Mislimo da bi krovni Zakon o koncesijama zaista trebao utvrdit područja za koja se koncesija može dati, odnosno iznimke da se mora zakonom utvrditi koja su to područja za koja se ne može dati

Uključite se molim vas da vas možemo čuti. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Evo, oprostite, ja sam bio al neko me prekinuo. Dakle, hvala kolegice Lovrin, da ponovim hvala kolegice Lovrin. Vi ste zaista izvrstan i inteligentan pravnik, pravnica koja ste zapazili, dakle ove pojedinosti. Ja kao liječnik možda sam manje uočio ove stvari u tekstu, ali po ovom što ste i sami rekli tako i proizlazi, da je to zaista puno širi spektar, puno šira područja. I bogatstva koja se nalaze u Republici Hrvatskoj mogu podleći odlukama odlukama Vlade i koncesijskih ugovora nego što je ovdje nabrojeno. Osim toga, očito da je zgodno u ovom stavku 3. članka 5. sa definicijom, i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima, mogućnosti su zaista, zaista proširene do neslućenih razmjera. Hvala lijepo. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Grubišić u velikom djelu se slažem s vašom diskusijom, posebno kada ste rekli da ceste znače život krajeva. Da su jedne od najljepših cesta u Europi i ono što je najbitnije da su izgrađeni sa novcima hrvatskih građana. Grijeh bi bilo te lijepe ceste dati u koncesiju i dati nekima drugima da upravljaju sa tim cestama. Što to znači? Da mi nismo toliko pametni da možemo upravljati sa tim cestama nego neko drugi treba upravljati i još sa druge strane ostvariti određenu korist. I što je najvažnije? Davanje ceste u koncesiju, ono što se govori na 30 godina,a određena vlast je na vlasti u jednom mandatu, da li to nije isto određeni grijeh na 30 godina dati nekome na upravljane, a između ostalog ovdje se govori o mogućnosti promjeni koncesijskih ugovora. Pa i u trenutku kada se mogu oni sklapati da budu na neki način i pokriveni dobro. Što se može desiti kroz nekoliko godina i kada su u pitanju uvjeti ekonomske i pitanje uopće kontrole upravljanja takvim autocestama. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovora zastupnik Boro Grubišić. Kolega, najprije odgovor na ono što ste rekli da je mandat jedne vlade 4 godine, a koncesija se planira na 30, možda i više godina. No očito netko misli biti na vlasti 30 godina pa onda misli da je taj ugovor onda tako će biti trajan kao i kao i obnašanje vlasti jedne Vlade koja donosi ovaj zakon. Drugo, već sada postoji razlika između privatnog koncesionara i cijene kilometra autoceste između privatnog koncesionara i državni autocesta. na cesti Zagreb-Macelj koju ima privatni koncesionar u korištenju, cijena jednog kilometra autoceste je 79 lipa da zaokružim 80. No na cesti Zagreb-Split cijena kilometra cestarini je 49 lipa odnosno 50 što je bitna razlika. To će se dogoditi vrlo brzo da će ovakve cijene kao što su na cesti Zagreb-Macelj biti i na cesti ako se da u koncesiju i na cesti Zagreb-Split i na cesti Lipovac-Zagreb dakle na A3 autocesti a zapravo će to opet puknuti po leđima građana koji će plaćati takvu cestarinu navodno prema porastu inflacije. Znači ova Vlada računa na porast inflacije, a i koncesionar zajedno s njime što je opet žalosno. Zahvaljujem. Sada ćemo još čuti i stajališta kluba HNS-a i uvaženog zastupnika Petra Baranovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče sa suradnikom, štovane kolegice i kolege. Zakon o koncesijama i koncesije uopće kao tema jutros u Hrvatskom saboru, prije neki dan je bila rasprava o Zakonu o poticanju investicija i konkurentnosti pa su neki govornici s punim pravom utvrdili da taj zakon bez obzira što je pozitivan i što jest odista korak naprijed neće u cijelosti riješiti pitanje konkurentnosti RH na tržištu investicija. I ovaj zakon je iznimno bitan za rješavanje tog pitanja iznimno je bitan za pokretanje gospodarskih procesa, zapošljavanja investicija svega onoga što nam fali. Tijekom rasprave otvarale su se dileme da li koncesionirati autoceste a onda su se čak u drugom poluvremenu otvarale rasprave da li uopće koncesionirati opća dobra, nabrajalo se sve što je navedeno kao predmet mogućeg koncesioniranja, a ja ću uzeti sebi za pravo da u ime kluba HNS-a postavim pitanje što je alternativa? Što je alternativa davanja autocesta u koncesiju? Da li možda današnja dosadašnja praksa gospodarenja autocestama koja je svake godine proizvodila stotine milijuna kuna gubitka simbolizirana u onom famoznom što bi mi Dalmatinci rekli pituravanju tunela u 6 ruka? U svojoj karijeri brodara nisam drvo piturava 6 ruka, a kamoli beton. Imamo li pravo forsirati modele koji donose gubitke koje u konačnici plaćaju hrvatski građani? Kada pogledate popis svih djelatnosti koje su predmetom koncesioniranja onda nakon nekog razmišljanja shvatite da se zapravo većina gospodarskih aktivnosti i mogućih ulaganja daljnjih investicija zasniva na korištenju općeg dobra, pružanju javnih usluga i obavljanju javnih radova. Šta je alternativa? Ako želimo investicije, želimo otvaranja novih radnih mjesta alternativa koncesije kao modelu je jedino prodaja. Na koji način mislimo otvarati nove marine na Jadranu, na koji način mislimo zasnivati nove luke koje će pružati prekrcaja tereta, transporta i svega ostalog ako nemamo model kojim ćemo zadržati nacionalno bogatstvo u vlasništvu građana Hrvatske i ostaviti to kao obiteljsko srebro za budućnost generacija koje dolaze najoptimalniji model je koncesija. I sada možemo razgovarati o onome što ovaj ovaj novi zakon donosi i unapređuje u provođenju koncesija, u sklapanju koncesijskih ugovora u odnosima između koncedenta i koncesionara. Ono što je primijećeno u zadnjih par godina zapravo od donošenja prošlog Zakona o koncesijama zapravo je stvar koja se može reći i dati odgovor na jedno od postavljenih pitanja tijekom prethodnih rasprava, kako se do sada koncesioniralo i gospodarilo konecesioniranje u Hrvatsko. Nikako. Područje koncesija je bilo područje neurednog gospodarenja, jako loše i neuredne naplate koncesija jel nije bilo dovoljno jasnih mehanizama i nije bilo dovoljno definirano kako i na koji način provoditi koncesije. Pojedine koncesije na pomorskom dobru davane su za smiješne odnose. Kako i pod kojim okolnostima ne želim špekulirati, zato što nije bilo propisani ni u posebnom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama pa ni u Zakonu o koncesijama. Pod kojim kondicijama i koje su minimalne vrijednosti koje moraju biti naplaćene za pojedinu koncesiju. Isto tako nije bilo u javnosti podataka tko, kako i na koji način podmiriva obaveze koje proizilaze iz koncesije pa smo recimo da bi suzbili poreznu nedisciplinu primijenili mehanizam objave poreskih dužnika, a usudit ću se primijetiti da de iure postoji razlika između obaveze po koncesijskom ugovoru ali de facto zapravo razlike nema. Dužni bili za porez ili dužni bili za koncesiju vi ste dužni RH odnosno njenim građanima. Stoga kao jedna od sugestija ostavljam na razmišljanje predlagatelju zakona da se praksa objave nagomilanih dugova o koncesijskim ugovorima poistovjeti sa praksom poreznog dugovanja, zbog čega bi dugovanje po koncesijama pojedinih koncesionara bilo sakriveno velom tajne. Zašto ne bi znali kako su nastali pojedini dugovi i tko je za njih odgovoran. Ono što smatram da je dobro u ovom zakonu i šta je jedna od prvih primijećenih praksi barem s moje strane, to je da se predviđa i kažnjavanje zbog nepostupanja po zakonu u cilju zaštite interesa RH ili koncedenata Za razliku Za razliku od dosadašnje prakse u ovom zakonu je propisano i kažnjavanje odgovorne osobe od strane davatelja, poddavatelja koncesije koja bi propustila provesti one mjere koje su predviđene u zakonu da bi se zaštitio interes davatelja koncesije. Konačno propisujemo i konzekvence za neuredno obavljanje dužnosti koje nanosi javnu štetu. U Zakonu o koncesijama postoje neke stvari koje temeljem iskustva, usuđujem se prognozirati, mogu izazvati određene kontroverze ili probleme u funkcioniranju modela koncesije. Naime, predviđeno je da davatelj koncesije izvrši izvlaštenje koje bi omogućilo zasnivanje koncesija. To konkretno znači u slučaju primjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama da se kod proširenja pomorskog dobra za zasnivanje luka posebne namjene, luka nautičkog turizma, davatelj koncesije obvezuje izvršiti izvlaštenje onog dijela koji je potreban da bi se mogla osnovati nautička luka u cijelosti. Naime, posve je jasno da obavezno pomorsko dobro 6 metara od crte plime nije dovoljna dubina kopna za zasnivanje luke nautičkog turizma i u tom slučaju davatelj koncesije treba izvlastiti i stvoriti uvjete da se luka nautičkog turizma temeljem Zakona o pomorskom dobru i temeljem Zakona o koncesijama može kojih sredstava? Koncesioniranje je predviđeno planom koncesija. Tko je davatelj koncesije za pojedinu koncesiju, da li je to utvrđeno. Iz kojih sredstava, iz kojeg proračuna. Osigurat sredstva koja u konkretnim slučajevima mogu biti vrlo veliki iznosi, posebice za jedinice lokalne samouprave ili regionalne uprave čiji proračuni nisu dovoljno moćni kao što je moćan državni proračun. Da bi se nakon toga temeljem zakona postojećeg, a i prema nekim najavama budućeg zakona o pomorskom dobru kao posebnog zakona za koncesioniranje, prihodi dijelili na trećine, a 33, 33, 33. Da li netko očekuje da će recimo jedan župan osigurat u svom proračunu sredstva, a onda će kad se krene prihodovanje prihodi ići na trećine. Dakle, jedno otvoreno pitanje koje sugeriram da ga razmotrite i da vidite koliko korespondira ovaj prijedlog zakona sa posljednjim zakonom leg specialis, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Drugi slučaj je odnos ovog zakona prema Zakonu o rudarstvu. Dosadašnja praksa i dosadašnji zakoni su predviđali da temeljem zakona o rudarstvu da onaj tko ulazi u pripremu koncesije mora provesti i izraditi niz studija, analiza i pripremiti dokumentaciju za lokacijsku dozvolu kako bi ušao u koncesijskim odnos. To su u pojedinim slučajevima istraživanja ležišta mineralnih sirovina, rudnih bogatstava, milijunski iznosi. Događaju se u onoj fazi koju zovemo istraživanje istražnog polja da bi kasnije išli u raspisivanje koncesije za eksploatacijsko polje. To stvara jasnu pravnu nesigurnost jer je potpuno izvjesno da u drugoj fazi kad se raspisuje eksploatacija istraživanog polja na koje je netko potrošio svoja sredstva, koncesiju može dobiti netko drugi. Jednako tako se može desiti da ako razdvajamo istražna i eksploatacija polja i ukoliko to nije u jednom koncesijskom procesu, da se mijenjaju kondicije u prostoru i da ljudi koji su izvršili istraživanje i potrošili novac, pa recimo i promjenom prostornih planova kao što je bio slučaj u Šibensko-kninskoj županiji ostanu kratkih rukava. Nešto je bilo istražno polje, ljudi su potrošili novac temeljem odobrene koncesije za istraživanje, a onda je netko na poluvremenu u svlačionici promijenio pravila igre i izbacio ih iz igre, odnosno nanio im je direktno štetu, nanio je štetu i gradu Šibeniku jer nam stoji projekt otvaranja radnih mjesta u dijelu prerade onoga što se izvadi iz eksploatacijskog polja. Dakle, postoji čitav niz stvari koje su za razmišljanje. Članak 43., raskid ugovora nabraja zbog čega se sve može raskinuti koncesijski ugovor. Osobno bih bio sretan da napišemo i članak u kojem će se propisati kada se mora raskinuti ugovor ukoliko se neosporno utvrdi šteta koju trpi davatelj koncesije, bio on Republika Hrvatska, županija ili jedinica lokalne samouprave. Šta kazati? Ovaj zakon je korak naprijed jer je potpuno prirodno u periodu provedbe zakona iz 2008. riješio riješio neke stvari koje su se pojavljivale kao slabosti. Ali ako se uzme u obzir da je on krovni zakon koji u mnogome definira način provođenja posebnih zakona, kao što je Zakon o linijskom prometu, obalnom, kao što je Zakon o rudarstvu, kao što je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, onda je razvidno da do drugog čitanja izrađivačima ovog zakona, a i svim zainteresiranim, a to su u svakom slučaju parlamentarne stranke, saborski zastupnici, a isto tako i neovisni stručnjaci, predstoji još dosta posla da razjasnimo neke teme. Zaključno, vezano uz sve one rasprave koje su imale elemente sumnje i skeptičnosti spram koncesijama. Dame i gospodo, koncesije će i kad napravimo puno bolje zakone u budućnosti i posebne i krovni uvijek biti vrlo zahtjevna disciplina. Međutim, alternativa u koncesijskom modelu za provođenje investicija, otvaranje radnih mjesta, a mislim da to svi želimo u ovoj sali, je jedino prodaja imovine, općeg dobra investitorima i kapitalu. Stoga smatram da moramo kao odgovorni ljudi u dobroj vjeri učiniti sve da ovaj zakon izbrusimo kao dijamant i da on bude predmet čistog, transparentnog i općekorisnog stavljanja u funkciju nacionalnih dobara, a sve u cilju boljeg gospodarstva, intenzivnijih investicija i otvaranja radnih mjesta jer to smo dužni našim građanima. Hvala na pažnji. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege uvaženi zastupnik Petar Baranović s pravom se pitao što je alternativa davanju autocesta u koncesiju. Je li to alternativa nastavak lošeg upravljanja Hrvatskim autocestama, Hrvatskim cestama. Je li alternativa davanja autocesta u koncesiju farbanje tunela za bajkoslovno visoke svote novca. Je li alternativa ona najgora prodavanje autoceste? Mislim da nije ni jedan od tih odgovora. Poštena i sposobna Vlada to je alternativa. Sposobna i poštena uprava Hrvatskih autocesta. Sigurno ako damo ceste u koncesiju da cestama neće upravljati vanzemaljci. Upravljati će također ljudi, sposobni menadžeri koji će znati unovčiti ono što mi izgleda sada ne znamo unovčiti. Dakle, ponavljam spas za Hrvatske autoceste sposobna Vlada i sposobni upravljači Hrvatskim autocestama. Trebamo napustiti praksu da javnim dobrom upravljaju podobni, javnim dobrom trebaju upravljati sposobni jer svaki onaj tko loše radi u načelu nekog javnog poduzeća kada dođe u privatni sektor itekako dobro radi.

gospodin Baranović je rekao, govori u ime kluba HNS-a i iznosi stav HNS-a, koja je alternativa koncesioniranju autocesta u Hrvatskoj. Ja bih ga odmah podsjetio da bi bilo dobro da je HNS-a tako vjerodostojan bio i prošle godine. Kad je prošle godine bilo u javnosti istaknuta mogućnost koncesioniranja autocesta mi tada u Vladi gospođe Kosor smo odustali od toga i imamo identičan stav i danas, a to je da ako se govori o mogućnosti koncesioniranja autocesta da to eventualno možemo riješiti zakonom kroz autoceste koje bi eventualno išle u izgradnju i može se govoriti o njihovom koncesioniranju. Klub HNS-a, odnosno prvi potpredsjednik Vlade prošle godine kad je o tome bilo riječi rekao kako HDZ razmišlja o koncesioniranju autocesta kako bi zakrpao rupe u proračunu i eventualno sredstvima financirao deficit državnog proračuna. A što se tiče pomorskog dobra tu se slažemo da ovaj zakon koji je krovni zakon. Ne može riješiti specifičnosti koje se odnose na pomorsko dobro. Koliko god se mi se ovaj zakon trudili brusiti da on bude dijamantan kao što ste rekli mi sve ono, sve one specifičnosti koje se odnose na pomorsko dobro ovim zakonom ne možemo riješiti i kada je pomorsko dobro u pitanju, kad su morske luke u pitanju onda ovaj zakon treba prepustiti matičnom zakonu, rješavanje koncesija na pomorskom dobru jer ovaj zakon to ne može riješiti. I još jedna stvar, dakle zakonom je riješeno kolega Baranoviću pitanje izvlaštenja privatnog zemljišta koji neposredno graniči sa pomorskim dobrom kad je u pitanju utvrđivanje granica luke nautičkog turizma odnosno luke posebne namjene. To je postojećim zakonom riješeno. Zna se tko to mora financirati i zna se tko u ime Republike Hrvatske taj postupak izvlaštenja mora voditi ako mora obeštetiti privatnu osobu kada se za potrebe utvrđivanja granica pomorskog dobra za potrebe utvrđivanja lučkog područja u lukama posebne namjene mora osigurati sredstva za izvlaštenje. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na ovu repliku odgovorit će uvaženi zastupnik Petar Branović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega vezano za autoceste. Ne radi se ovdje o razmišljanju kako, samo kako napuniti državni proračun nego kako spriječiti daljnje gubitke u poslovanju Hrvatskih autocesta i kako stvoriti uvjete za daljnje investicije. Jer za mene bez obzira što živim u Šibeniku autocesta Zagreb Dalmatina nije završena. Mislim da bi se u tome vrlo vjerojatno i vi složili sa mnom kao čovjek s juga. Dovoljno smo odgovorni ljudi jer ne bi sjedili ovdje da nismo, da nismo duboko svjesni da nam treba drukčiji model upravljanja i da ne možemo dalje gomilati gubitke kroz poslovanje državnih poduzeća koje u konačnici plaćaju svi hrvatski građani pa i oni najsiromašniji. Što se tiče pomorskog dobra slažem se sa vama. Da, postojao je naravno pravni okvir, pravna procedura propisana za izvlaštenje pri proširenju pomorskog dobra. Međutim, i vi obzirom na dužnosti koje ste imali u izvršnoj politici, a i ja kao ljudi s mora koji su imali doticaja u praksi sa tom problematikom znamo da je praksa bila vrlo loša i da je jako, jako malo pomorskog dobra izvlašteno na taj način i da smo zapravo kompletno u zadnjih 20 godina bili u zastoju od investicija u nove marine osim nekoliko primjera koje su zasnivane u vrlo kontroverznim i problematičnim uvjetima. Hvala lijepo. Treća replika poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Baranović, nekoliko puta ste ponovili vašu dvojbu prodaja ili koncesija i to kažem u nekoliko navrata. No, zapravo to samo svjedoči da vi potvrđujete ono što je već netko ovdje rekao nesposobnost i uprava javnih poduzeća, ali i nesposobnost ove Vlade da racionalno i dobro upravlja javnim dobrima. Iako nema registra da kažem imovine Republike Hrvatske, dakle nije ona popisana u cijelosti ali zapravo se time neizravno ili indirektno kako god hoćete priznaje upravo ta nesposobnost ili pak kako netko reče podobnost je bila važnija od sposobnosti. Naime, ako vi kažete da je investiranje najvažnije i točno je i slažem se s vama da je investiranje najvažnije, otvaranje javnih radova, javne usluge. Pa zar vi mislite da je koncesija na državne autoceste upravo to investiranje? Nije. Ja to ne smatram investicijom nego upravo onako kako većina građana, barem oni što znam za neke ankete, misle da je to rasprodaja. obzirom da vi stalno tvrdite da treba pokrenuti pa ja stalno u medijima nalazim podatke da se državni proračun odlično puni, da je naš kreditni rejting bad blue boys, pardon BBB plus. Prema tome ne znam o čemu se sad tu radi. I sad dolazimo u situaciju da dajemo u koncesiju naše krasne autoceste jer mi s njima ne znamo upravljati. Ili vi ne znate upravljati tim autocestama da budu profitabilne, da dobro posluju i da ostvaruju dobit.

ja moram primijetiti da imate određenih nejasnoća oko elementarnih stvari. Naime, govorili smo o koncesijama i govorio sam o koncesijama kao o načinu i modelu stavljanja u funkciju različitih kategorija bogatstva kao podloga za uspostavljanje gospodarskih aktivnosti. Pa ću se referirati evo na pomorsko dobro kojeg imamo 5 tisuća i 860 km i 7% pomorskog dobra Mediterana kontroliramo mi Hrvati. Smatrate li da bi jedino državnim modelom državnih tvrtki trebali upravljati tim bogatstvom ili moramo ostaviti koncesiju kao model kojima ćemo privatnim poduzetnicima davati na korištenje uz određenu naknadu da zasnivaju nove gospodarske aktivnosti? Pa ne priželjkujete valjda vi iz HDSSB-a novu revoluciju oktobarsku i nacionalizaciju svih dobara, svih poduzeća i svih gospodarskih djelatnosti? Pa ja govorim o koncesijama, molim vas nisam vam upadao u riječ, govorim o koncesijama kao modelu u kojemu sve ostaje, mislim da vam to mora biti elementarno jasno, sve ostaje u vlasništvu građana RH. Koncesija se može propisati na 5 godina, na 10 godina, na 12 godina, na 50 godina ovisi o naravi aktivnosti koja je predmetom koncesije. Koncesija je jedini model da stavimo na dispoziciju ono što odista imamo ponuditi na tržištu, a da to ne bude otuđeno od građana RH. I stoga koncesiju kao model ne treba napadati nego je treba poticati. Kamo sreće da se u hrvatskoj povijesti sve koncesioniralo, a ne prodavalo. Vjerojatno bi danas portfelj državne imovine u Hrvatskoj bio puno bogatiji. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, poštovana Ana Lovrin. Pa kolega Baranoviću govorili ste i zalagali ste se za apsolutnu transparentnost i jasne račune u području koncesija jer se radi o nacionalnom bogatstvu koje se koristi, općem i javnom dobru i apsolutno to pozdravljam. Dvojim također s vama zašto one koji nisu plaćali koncesijske naknade nisu objavljeni, ova Vlada promovira kao najučinkovitiju metodu naplate potraživanja i uvođenja reda pribijanje na stup srama. Ne znam zašto na tom stupu s poreznim obveznicima nisu bili i oni koji nisu platili koncesiju, apsolutno se tu s vama slažem. Zato što je 2008. godine donesen Zakon o koncesijama koji je bio mjerilo za pristupanje EU, koji je bio jedno od antikorupcijskih mjerila i strategije u kojem su poštovane sve direktive EU i koji je i tada propisao Registar koncesija. koncesija. Prema tome taj registar je i dosada postojao i moglo se vrlo jasno javno objaviti sve one koji ne plaćaju svoje koncesijske naknade. Govorite da da treba transparentnost i upravo zato ja molim predlagatelja da do sljedećeg čitanja uredi ovaj zakon da bi bio zaista transparentan i jasan, a da se ne bi prepuštalo mnogim podzakonskim i kojekakvim propisima daljnje uredovanje pa onda mi kao zastupnici zapravo nećemo znati o čemu ovdje donosimo zakon i za što glasujemo. Rekli ste da je dobro da su uvedene nove prekršajne odredbe. Da, dobre su prekršajne odredbe da uvode reda. ovim prekršajnim odredbama nije propisano ono što ste spomenuli. Primjerice propisan je prekršaj za odgovornu osobu u pravnoj osobi i evo još jedne nedosljednosti i netransparentnosti jer ovaj zakon kaže da davatelj koncesije može biti Vlada, može biti nadležno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali i sve druge pravne osobe koje god to bile kojima je nekim posebnim propisom ta ovlast dana. Dakle, ne znamo koje, kako mogu biti sve i svatko. E onda ukoliko oni ne naplate naknadu za koncesiju oni će biti, te pravne osobe, i njihove odgovorne osobe će biti za to odgovorne za nenaplatu. Međutim, neće biti odgovorne kao antikorupcijsko sredstvo zaposlenici u tijelima državne i lokalne samouprave ukoliko ta ta tijela ne naplate koncesijsku naknadu, tu prekršajne odredbe nema nego samo onda ako ne prijave u Registar koncesija. A prekršajno će biti odgovoran samo koncesionar koji nešto ne naplati. Pa ako je predlagatelj zaista htio onda je trebao tako i napisati to u zakonu. Hvala lijepa. Kolega Nikola Vuljanić. Evo ja ću vam sad dati samo jedno objašnjenje. Ja ću vam sad dati riječ jer nemam nikakvog razloga da vas sprječavam u tome da replicirate, ali vas nešto molim, vas i sve druge kolege, dajte držite tu pločicu dok ne ostvarimo nekakav kontakt očima, dok vam ne damo znak da smo vas primijetili. Ako ne lupajte po stolu tom pločicom jer tako ćemo olakšati jedni drugima posao. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Stvarno sam mahao pločicom, mislio sam da me je vaš službenik vidio, klimnuo mi je. No, ne bih bio sretan, kao što reče kolega Baranović, da je Hrvatska sve dala u koncesije, uopće ne bih bio sretan. Hrvatska treba dati u koncesije ono čime se država ne želi baviti. Što znači zadržati nacionalno bogatstvo? Ma što će nama nacionalno bogatstvo koje će 40 godina netko drugi eksploatirati i iz našeg nacionalnog bogatstva izvlačiti sebi korist? Hrvatska država i hrvatski građani od toga neće imati ništa. Kad su se ove autoceste gradile, današnji potpredsjednik Vlade, ondašnji ministar, rekao je da je to sjajan oblik financiranja koji savršeno sigurno pokriva sve moguće buduće troškove. Danas je taj model financiranja, koji se može vratiti natrag jer na vlasti se konačno, takav da treba dati u koncesiju autoceste. A alternativa zaista nije još jedno pituranje Alternativa je poštena uprava, alternativa su stručnjaci, a ne ljudi kojima bezuslovno vjerujemo, alternativa su izrada popisa imovina, strategije i plana upravljanja državnom imovinom. Kad to ispunimo onda ćemo vidjeti što stvarno možemo napraviti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti poštovani Petar Baranović. Izvolite. hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega vi znate pravu istinu o hrvatskim autocestama, ali vam je bilo vrlo zgodno izvući iz konteksta onog što sam govorio jedan segment pa na temelju njega replicirate da bi naravno podbacili prvom potpredsjedniku Vlade koji je u to doba kao resorni ministar provodio gradnju ceste. Ono što ste zaboravili reći to je da je tad cijena kilometra Hrvatskih autocesta koštala 4,5 milijuna eura, a da je cijena kilometara zadnjih i tri puta veća. U tadašnjim ulaznim podacima i sa planom gospodarenja kakav je bio predviđen Hrvatske autoceste su se odista trebale financirati iz svojih prihoda. Međutim, svi jako dobro znamo kakva je politika zapošljavanja uvođena u Hrvatskim autocestama, svi jako dobro znamo koliko su Hrvatske autoceste poskupile od 2003. i 2002. do danas. I svi jako dobro znamo istinu da nemamo ovog momenta vremena, nemamo kisika za tu trku trčanja, odnosno upravljanja od strane države Hrvatskim autocestama na ovakav način. I da u koliko možemo postići povoljne koncesijske ugovore koji bi zadržali i zaposlenost i otvorili prostora novim investicijama, ili odgovornijem i racionalniji gospodarenju. Je da moramo pokušati na takav način rasteretit državni proračun i hrvatske građane kojima smo iz takvih razloga bili prisiljeni dignuti taj nesretni PDV na 25%. Uvedimo red u državu, pa onda možemo razmišljat. I imamo i odgovornost i potrebu da hrvatskim građanima smanjimo porezno opterećenje. Ovakvom demagogijom bojim se da nećemo nikad stići do tog cilja. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ono što treba na početku pohvaliti, a to je najbolje u ovoj priči, da ovaj zakon ide u 2 čitanja. Da omogućava još uvijek široku javnu raspravu, da ova rasprava može puno pomoći da se dobije kvalitetan okvir u Republici Hrvatskoj za davanje koncesija. Naravno, ovdje se vodi politička utakmica možemo se vezivati, da li ima alternative ili nema alternative, kod koncesija. Međutim, za mene, nikad nisam razmišljao na način ili-ili, nego i-i. Za mene ima i za prodaju i za davanje u dugoročni zakup, i za koncesije, a ako hoćete iskreno i za davanje zemljišta onome koji ga hoće koji ga hoće obrađivati i koji hoće proizvoditi hranu, a ne da toliku hranu uvozimo. Dakle, ima mjesta za i-i, a ne za dilemu ili to ili nema ništa poslije toga. Dakle, samo treba razmišljati, treba gospodariti sa svojim resursima. Naravno, interesantna je ovdje namjera predlagača da ovo oblikuje kao krovni zakona, a da se koncesije po pojedinim područjima reguliraju specijalnim zakonima, posebnim zakonima. I mislim da je to dobar put, jer jednostavno ovakav zakon ne može sve pojedinosti obuhvatiti jer svaka djelatnost ima različite specifičnosti i različite životne situacije. U tom kontekstu, rekao bih svoj dojam da je možda ovaj zakon, čak si je uzeo na neki način previše, predlaže se za previše ambicija, da on doista bude onaj koji će neke stvari ograničavati. Mislim da bi trebao manje biti koncentriran na ograničavanje, a više da regulira, dakle ono što se daje u koncesiju, kako provesti postupak što je poprilično dobro obrazloženo, odnosno predlaže se u zakonu. Do ovog drugog dijela kontrole, kako se, kako koncesionar upravlja određenim aktivnostima, određenim područjem koje je dato u koncesiju. I koje su sankcije. Teško je bilo što ispravit ako nakon 5 godina eksploatacije jedan kamenolom izgleda daleko drukčije od onoga što je bilo predloženo ugovorom o davanju u koncesiju. Nakon toga vi ne možete stanje popraviti, jer je to trajno narušeno stanje. Dakle, u tom smislu mislim da čak ovaj zakon ima previše ambicija zabranjivati, držati prečvrsto ove okvire. To bi bilo bolje onda u pojedinačnim slučajevima, u pojedinim djelatnostima, čvrsto odrediti što se u toj djelatnosti smije, odnosno ne smije činiti. U uvodu je zamjenik ministra istaknuto da je predmet koncesije i poljoprivredno zemljište. nije, ne znam zašto nije predmet koncesije. Ja znam da se to rješava zakonom u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, ali ne znam zašto ne bi bio kod trajnih. Molim? Dobro. Ne znam zašto ne bi bila i koncesija, jer kako sam rekao i-i bi bilo prihvatljivo i za područje poljoprivrede. Dobro. Isto tako imamo u zakonu jednu situaciju kad se donosi odluka o davanju koncesije. Mislim da je u stavku 1. u članku 26. malo nespretno napisano da odluku o davanju koncesije nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije. Čekajte, valjda davatelj koncesije mora odlučiti na temelju nekog dokumenta. Dakle, stručno povjerenstvo ima neku obavezu datu određeni zapisnik o pregledu sve te dokumentacije neke svoje stavove. Ovako, ja volim, znam da to možda znači to što govorim, ali ne piše tako. Neko može iz formalnih razloga reć da pregledali smo dokumentaciju, sve je u redu, a onda po slobodnoj volji davatelj koncesije daje, donosi odluku. Naravno da piše da je odluka o davanju koncesije upravni akt, ali pravni temelj me interesira, dakle da li je to zapisnik stručnog povjerenstva? Naravno, očekujem još puno izmjena ovog zakona i na neki način očekujem da će se javiti svi oni koji su imali do sada problema ili imaju namjere javiti se kao koncesionari. S obzirom na moguća ograničenja, jer velim bolja je dobra kontrola nego previše zakonskih ograničenja. Ja inače u ovom plavom fasciklu imam tri rekao bih loša primjera koncesija. Jedan je vezan u Kamenolom Petrola u Raklju koji je eksploatiran daleko više od onih gabarita za koje je dana koncesija i po nalazu Rudarske inspekcije zatvoren. Iako je postojao jedan prekrasan projekt da se od tog kamenoloma rudarenjem dođe do jedne odlične zatvorene marine. Dakle imamo i dobre projekte i onda netko prekorači svoja ovlaštenja, tako da je napravljena nepopravljiva šteta po prirodu, a i projekt se kao takav raspravo. Dakle, nitko sada od toga nema koristi, blokirano je rudarenje, projekt nije završen, sanacija nije završena prema tome ta se rupa može vidjeti garantirano sa 10 tisuća metara visine kakva je to rana na zemljinoj površini. Drugi je slučaj slatkovodnog ribarstva. Ljudi su zvali ove godine zbog suše, zbog nedostatka vode zato što jednostavno davatelj koncesije nije pokaza tu osjetljivost na ono što se događa, koji one probleme imaju u svom poslovanju. I treći onaj koji se ne bi smio nikako događati je Rezidencija Skiper u Umagu na Savudriji gdje koncesije nema ali je vlasnik golf igrališta ishodio dozvolu za istražne radnje i bušenje bušotina bušotina da bi se eksploatirala voda iz podzemlja. I te istražne radnje idu u obimu crpljenja tisuću kubika na dan u sred sezone u vremenu kada je Istra bila na rubu rubu da prestane opskrba pitkom vodom. Takve stvari su nedopustive. Na kraju krajeva niko ne bi smio dati nekome istražne radnje koje nije ovlašten. Mi imamo i geofiziku i ostale stručne institucije koje bi mogle pripremati teren i ispitati prije nego damo takvu jednu dozvolu da se vrše istražne radnje. Naravno tu je nastradala i jedna povijesno zaštićena lokva koja je imala dodir sa morem jer inače kako opravdavati u toj lokvi život slatkovodnih jegulja. Ali to su sve štete koje su nepopravljive već u ovom slučaju i mislim da opravdano ukazujem da se ovakve situacije ne bi smjele događati odnosno nisu ničim pa čak i ako se odluke da se dozvoljava bušenje donose u tako sušnoj sezoni. Znate malo je nezgodno da na tom lokalitetu netko mora prestati zalijevati rajčice da bi se zalijevala trava na golf na golf igralištu. Dakle još jednom ponavljam zaključeno, zainteresirano smo za ovaj zakon. Taj zakon u mnogočemu definira poziciju i investicijsku politiku. i ono što se kako ćemo gospodariti svojim resursima znajući da nijedna zemlja ne može baš se baviti svim djelatnostima nego da mora dati i specijaliziranim pojedincima i grupama građana i poduzetnicima da koriste određene prirodne resurse da bi za sebe stvorili određeni poslovni rezultat, a da bi to bilo i na korist općeg dobra. I upravo je cijela filozofija davanja u koncesije bi trebala biti bazirana na odnosu toga što je tu opće dobro i što je tu dobit tog poduzetnika koji ulazi u takav ugovor. Čini mi se da sam pročitao da ste predvidjeli podkoncesije konkretno na pomorskom dobru ili neku varijantu na podkoncesija. Mislim da je to dobro jer nemoguće je da su svi specijalizirani na sve, dakle uvijek pravni subjekt koji je registriran za određenu djelatnost može nadopuniti svoju ponudu davanjem dijela prostora da se tu osmisli još dodatna aktivnost. Recimo ako je to kamp, onda se može dati u podkoncesiju dodatni prostor za iznajmljivanje ne znam brodica, zabavne sadržaje itd. dakle treba u svakom slučaju bilo bi dobro to riješiti posebnim zakonom, ali ako se rješava ovim zakonom onda takve slučajeve slučajeve dozvoliti jer jednostavno životnih situacija ima puno više nego što se jednim zakonom može predvidjeti. Evo naravno klub HSU-a će u prvom čitanju podržati ovaj zakon biti dalje aktivno slušati i predlagati još određene izmjene, a u cilju postizanja što veće kvalitete ovog krovnog zakona i podržavam ovu priču da se predlagač odlučio na krovni zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Evo pažljivo ćete slušati, a najprije ćete čuti repliku uvažene zastupnice Nansi Tireli. Naime problem je u tome što je i ovaj prijedlog Zakona o koncesijama u svom članku 29. predlaže upravo to odnosno dozvoljava upravo takve situacije, a to je da se "koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može iznimno dati neposredno na zahtjev gospodarskog subjekta ako postojeća ili planirana gospodarska aktivnost gospodarskog subjekta na određenoj lokaciji čini s predmetom koncesije za koju se zahtjev podnosi". Skiper ima golf igrališta, napravio je golf terene i sada je po ovome što piše ovdje u prijedlogu ove koncesije, upravo legaliziran takav način rada da se dakle na bilo koji način dođe do te vode da bi se zalijevala ta ta golf igrališta pa i na uštrb građana Istre koji su na 2.stupnju redukcije cijelo ljeto. Hvala. Uvažena kolegice ja se slažem i neka to ostane ali zakon treba poštivati jer i dosadašnji zakon je tražio da se zatraži dodatna koncesija ili proširenje koncesije. Međutim, rezidencija skiper za istražne radnje i za crpljenje vode nije zatražila koncesiju i ja vam mogu taj dokument pokazati jer ga imam ovdje u ovoj mapi. Prema tome, naravno da treba vidjeti o kom resursu se radi i što je opće dobro i svetogrđe je crpiti vodu ako građani žeđaju, a neko zalijeva travu. Prema tome, svi smo u problemima ako nema vode. Ja se s vama tu u potpunosti slažem, ali podcrtavam činjenicu da zahtjev za proširenje koncesije i na dio crpljenja vodnih resursa nije dat nego je samo dat zahtjev za istražne radnje i na temelju tog zahtjeva se crpi 1000 kubika na dan. Hvala lijepa. Završili smo raspravu po klubovima. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu riječ dobiva zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo samo vrlo kratko da vam poslije rasprave klubova zahvalim na stručnoj i konkretnoj raspravi u ovom dijelu gdje se pokazalo zapravo da su problemi možda još i veći nego što se što se zapravo do sada govorilo. Intencija je zakona i zato vas molim da se tu i koncentriramo zapravo i da je on opći krovni zakon gdje ne možemo ulaziti u pojedinačna područja, ali ovdje smo vidjeli da i unutar pojedinih područja, rekli smo da postoji 18 sektorskih zakona, da postoje određeni problemi i to bi svakako trebalo dalje doraditi i definirati pojedinim tim sektorskim zakonima. Ovdje je bilo i ocjena da bi trebalo dostaviti Izvješće o ocjeni stanja u koncesijama, ja se s vama slažem. Ja bih vas samo pitao, u 21 godinu države koliko je puta u ovom Visokom domu bilo izvješća o koncesijama. Ja se slažem da idemo u tom dijelu i ako malo pažljivije pročitate zakon, a članak 46. je upravo bila dorada da se zapravo Ministarstvo financija napravi jedno izvješće koje bi uputilo Vladi Republike Hrvatske o stanju koncesija. Ja se slažem da se taj dio i doradi, da se zapravo taj dio izvješća uputi u Hrvatski sabor, samo trebamo ovdje vidjeti u kojem obujmu zapravo će to izvješće i sadržavati jer kao što je ovdje rečeno, trenutno u Registru koncesija postoji negdje oko 14000 koncesija i trebamo vidjeti na koji način će to zapravo biti izvješće. U članku 47. se i detaljnije definira da svi ti davatelji koncesija, znači u kojem roku bi trebali dostavljati Ministarstvu financija određene podatke o tome tako da ovdje je bilo rečeno da je bilo pokušaja, nego da nije zapravo bilo te uzajamne veze, znači dobivanja tih potpunih informacija. Mi ćemo za sljedeći puta, znači kada bude drugo čitanje drugo čitanje pokušati napraviti jedno skraćeno izvješće, ono koje mi možemo dohvatiti putem registra, pogotovo onaj dio kada govorimo o stanju dugovanja u koncesijama i koja su to područja koncesija koja zapravo financijski su najznačajnija za korištenje, ne samo za sami proračun. Ono što vidite u naknadama za proračun vidite da su zapravo u ovom dijelu prvih 8 mjeseci naknada za koncesije imaju jedan trend povećanja. Pitanje uvijek ostaje znači u zadnjih 10 godina je da je ukupno uplaćeno u centralni proračun negdje oko 5 milijardi kuna naknada koncesijama. Treba detaljnije također izanalizirati to, međutim 14000 ugovora treba sistematizirati na taj način da ipak da nekakvu informaciju pa ćemo mi do sljedećeg puta probati sastaviti jedan takav izvještaj, a kao što sam rekao u zakonu išli smo korak naprijed i obvezali Ministarstvo iako se radi o 18 se radi o 18 različitih područja, teško je pogoditi zapravo sva ta područja i važnost toga. Ono što je naša intencija je zapravo uvesti transparentnost u ovo područje. Ovdje sam čuo da bi se trebalo i objaviti i dužnike u tom dijelu koncesija. Vidjeli ste da zapravo u onom dijelu kada smo htjeli objaviti porezne dužnike nisu baš bili svi za objavu tih poreznih dužnika, međutim kada se efekt pokazao ne samo proračunski efekt nego i sa stajališta građana gdje 85% građana je podržalo takvu inicijativu, da smo zapravo uveli transparentnost ne samo znači …/Ne razumije se./…, a ja se svakako slažem da u ovom Visokom domu takve informacije trebaju i morale su u ovome razdoblju samostalnosti države trebale su biti već dostupne ovom Visokom domu zapravo da se raspravi o njima, pogotovo zato što se radi o općem dobru, tako da bi u tom dijelu dobili još više na transparentnosti. Ova Vlada ide korak dalje, krenut će u taj dio, bit će to obveza da ga ako se tako dogovorimo možemo jedanput i godišnje o tome raspravljati, tako gdje god vidimo da će ta transparentnost dovesti do suzbijanja do suzbijanja i ne samo neplaćanja nego ovdje što ste vi ukazali i nekih nelegalnih radnji koje su postojale, jednog nereda koji je postojao u 20 godina u ovom području koncesija. Svakako intencija Vlade je da tom transparentnošću zapravo taj dio suzbijemo i da se zapravo uvede reda u ovo područje. Tako još jednom zahvaljujem na vašoj raspravi koja je bila konstruktivna. Uvažit ćemo sve vaše prijedloge koji su zapravo mogući. Budući da se radi o ovome krovnom zakonu i nadam se zapravo da će ovaj zakon isto kao što smo i do sada radili zapravo dobiti vašu kompletnu podršku u ovom Visokom domu. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam lijepa poštovani zamjeniče. Na ovo vaše izlaganje imamo jednu repliku. Uvažena Ana Lovrin. Pa gospodine zamjeniče ministra, bilo bi vaše obraćanje sasvim u redu i mi zastupnici bismo bili zadovoljni sa onim dijelom rečenice gdje ste rekli da da akceptirate tu primjedbu zastupnika i da ćete do sljedećega čitanja, do drugog čitanja dostavit podatke zastupnicima, ali da niste rekli ono da li je u proteklih 20 godina ikada bilo o tome Pa prestanimo se stalno pozivat šta je bilo u proteklih 20 godina, vi ste nešto hrvatskim građanima obećali pred izbore, zato su vas izabrali da bi bilo nešto bolje i drugačije i učinite to. Ponavljam, i tu piše da je Zakon o koncesijama donijet 2008. sukladno direktivama Europske unije, da je uveo neke novine, dakle ono najmanje što očekujemo kao zastupnici, a da u prikazu postojećeg stanja bude ono što nakon primjene zakona iz 2008. nije bilo dobro, što se nije provodilo, koji su financijski i drugi efekti i što vi ovim novim zakonom predlažete da bi se to popravilo. Na repliku će odgovorit zamjenik gdje ste sami zapravo rekli i u vašoj cjelokupnoj raspravi da je možda bilo određenih netransparentnosti, da ćemo uvesti u taj dio izvješća i da ćemo o tome raspravljati u ovome Visokom domu. I to je intencija, znači da se sve podatke koji zapravo pogotovo podacima koji pune proračun i podacima …/Govornik se ne dostupni u ovome Visokom domu. Znači, to je bila intencija i o tome govorimo da će to biti korak naprijed u uvođenju transparentnosti u ovo područje. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam lijepo. Prelazimo sad na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je poštovani zastupnik Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo malo prije je zamjenik ministra rekao da jedan od dobrih poteza Vlade je i popis poreznih dužnika. I Hrvatski laburisti se u potpunosti slažu s time jer upravo su oni predložili u ovoj sabornici ministru financija taj popis i drago nam je što je Vlada uvažila i prijedlog opozicije, barem jedan od prijedloga opozicije. Prije su neki govornici spominjali da zapravo sve može, sve se može. Može koncesija, može podkoncesija, može prodaja, može bilo kakav oblik vlasništva samo ne državna poduzeća koja su vrlo legalna, legitimna u zemljama zapadne demokracije recimo posebice skandinavskim zemljama. Sve je moguće osim napraviti reda u javnim poduzećima u državnim poduzećima. Teško je reći ljudi vi ste došli po političkom ključu, ljudi vi ste pljačkali ili ukazati prstom na one koji su to radili, prijaviti ih, pokrenuti sudske procese. To je teško, teško je uvesti reda, a najlakše je skinuti odgovornost sa sebe i reći evo sva poduzeća, sve ćemo dati u koncesiju, pa i čitavu državu ćemo dati u koncesiju. Najbolje da to damo Japancima, Kinezima, nekima drugima da upravljaju a mi ćemo samo ubirati rentu. Sjećate se dobro kad su nekad govorili da bi Crnogorci kad iznajme svoje primorje mogli svi u penziju. Izgleda da tako ćemo mi napraviti. Treba se pitati što je zapravo koncesija, kakav je to oblik vlasništva, kakav je to oblik odnosa. Zapravo koncesija je jedan oblik javno privatnog partnerstva, jedan od oblika. Koncesionarstvo sasvim sigurno nije puko uređivanje odnosa davatelja koncesije i onog koji koncesijar dobija. Ovaj zakon nije tehnički zakon. On je skrovni zakon, ali on je zakon koji proizvodi mnoge posljedice o kojima sam govorio u samome uvodu. Zato nije važno kao što je prije rečeno samo utvrditi pravila igre kao što netko malo prije reče u svom izlaganju. Važno je što to koncesionarska igra zapravo jest. Riječ je i o filozofiji društva, u poslovanju, opstanku, pa i ako hoćete baš suverenitetu Hrvatske. Ovaj zakon suštinski određuje društvo i uređuje društvo, odnos društva i kapitala. Ovaj zakon određuje ne samo kako upravljati državnom imovinom već određuje i budućnost nekoliko generacija. Prije je kolega Baranović govorio o tome da se davanjem koncesija zadržava vlasništvo, da se ničeg ne odričemo. Ne odričemo se ničeg osim upravljanja i korištenja mogućnost da izvučemo što više profita ne samo radi samoga profita nego zbog boljitka građana Republike Hrvatske. Koncesionari oni koji dobivaju koncesiju sasvim sigurno će gledati samo profit, a ne dobrobit hrvatskih građana. Neprestano se ponavlja ministri u Vladi Republike Hrvatske ponavljaju da je država loš gospodar. Neki od njih su sjedili i u onoj prvoj trečesiječanjskoj Vladi, u Vladi Ivice Račana i tada nisu tako govorili. Nisu govorili o tome da Hrvatske autoceste treba davati u koncesiju. Kada je HDZ-ova Vlada nekoliko navrata, od 2004. pa do 2010., 2011. spomenula u javnosti davanje autoceste u koncesiju, mogućnost davanja autoceste u koncesiju tada je upravo današnji prvi potpredsjednik Vlade se suprotstavio tome. Čitali smo znate ne treba ponavljati što je po njemu značilo, što bi to značilo davanje u koncesiju autocesta. Država je loš gospodar samo onim slučajevima kada je loša Vlada, samo u onim slučajevima kada ta loša Vlada postavlja na čelo državnih poduzeća koja upravljaju državnim dobrom loše upravljače, kada postavlja loše menadžere, kada postavlja podobne, kada postavlja partijske aparačike. Tada je. Znači, problem je u upravljanju, problem je i još u nečemu, a to je hoćemo li priznati da će se davanjem autoceste u koncesiju, davanjem koncesija na druga dobra pokrpati rupe u proračunu i da je to zapravo jedini cilj i da je to jedno od najskupljih sredstava čime će se zakrpati rupe u proračunu. Pod dobrim uvjetima za društvo koncesije se vraćaju davatelju koncesije. To je praksa u Europi. Pod lošim uvjetima za društvo koncesije se otkupljuju i to je praksa u Europi. Znamo dobro za lošu europsku praksu recimo u najmu vodovoda. Mnogi europski gradovi, veliki europski gradovi koji su dali u koncesiju vodovodne mreže u tim gradovima izazvali su gnjev građana. Zbog čega? Zato što je cijena vode skočila nekoliko puta. Sada ti europski gradovi ili su već uzeli natrag na upravljanje te vodovodne mreže ili pokušavaju dobiti natrag na upravljanje te vodovodne mreže kako bi spriječile i devastaciju tih vodovodnih mreža jer koncesionari ne vode brigu o održavanju. Koncesionari sasvim sigurno neće dovesti vodu, širiti vodovodnu mrežu tamo gdje im se to debelo ne isplati. U svemu znači kao zaključak problem koncesija je usko povezan sa problemom efikasnosti države, sa problemom upravljanja u toj državi. Primjerice jedna od bolnih koncesija, jedna vrsta koncesija je koncesija na itekako javno dobro a to su televizijske koncesije. Vijeće za elektroničke medije, odnosno Agencija za elektroničke medije utvrdila da jedna od komercijalnih televizija ne ispunjava uvjete iz koncesijskog ugovora što se napravilo? Umjesto da se oduzme koncesija privremeno ili trajno jednostavno smo od te televizije dobili svi packe i agencija i vijeće i Sabor i čitava država. Znači koncesionarstvo sasvim sigurno da nije spas za Hrvatsku državu. Spas za Hrvatsku državu je dobro upravljanje javnim poduzećima i red u svojem zakonodavstvu a prije svega kao što sam rekao na samome početku to je donošenje strategije. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Sada ćemo čuti poštovanoga Franju Lucića koji želi replicirati na ovo izlaganje. Pa evo složio bih se sa kolegom Vukšićem koji je rekao i zapitao se da li mi u Hrvatskoj baš sve trebamo dati u koncesiju? I sam sam maloprije o tome govorio i još ću jednom ponoviti. Naime, sva ova prirodna bogatstva i resursi koje Hrvatska ima ako doista nema, a ima sposobnih ljudi u Hrvatskoj koji znaju i mogu voditi i poduzeća, a i biti koncesionari, doista sam zabrinut na koji način upravo što je kolega rekao gdje je prvi potpredsjednik prije 2 godine, 3, se tako žestoko suprotstavio tadašnjoj Hrvatskoj vladi pod vodstvom HDZ-a kako i na koji način će dati, a bilo je samo riječi dakle nije bilo ovakve rasprave i detaljnog prijedloga kao što sad ova Vlada daje za hrvatske autoceste ako istovremeno znamo da je 50 milijardi uloženo da svi krediti koji su podignuti su izuzetno povoljni krediti osim samo jednog koji je dignut 2008. banke europske … /Govornik se ne razumije./… koji je imao veliku kamatu, on se može refinancirati, i da svi ukupni prihodi s autocesta mogu otplaćivati dugoročno ove kredite i to je istina. Zašto Vlada o tome ne govori nego se pod silu Boga želi dati naš biser koji smo izgradili, najljepše, najsigurnije autoceste u Hrvatskoj nekome drugom da bi dobili 5 milijardi i da bi to strpali u potrošnju od koje nećemo imati ništa i hvalit ćemo se kako smo zadržali deficit na 10 milijardi, a istovremeno novce potrošili u potrošnju gospodine zamjeniče. Siguran sam da je to tako, a evo živi bili pa vidjeli. Nenad (SDP)** Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče. Nisam mislio s time početi raspravu, ali mislim da moram. Znate kada želite na moru iznajmljivati one pedaline vi morate za to dobiti koncesijsko odobrenje za korištenje pomorskog dobra. Zar vi mislite da bi se time trebala baviti država? Da bi država trebala iznajmljivati pedaline? Ne, naravno da ne bi. To se daje putem određenog postupka koncesije, postupka koncesijskog odobrenja. I pedalina i autocesta. Ali mi danas ovdje ne govorimo niti o pedalinama niti o autocestama. Mi govorimo o Zakonu o koncesijama kolega. O Zakonu koji je krovni propis, koji je postupovni propis koji regulira način na koji se daju koncesije, koji regulira materiju svih koncesija i onih na području voda i onih na području javnih cesta itd. Kada dođe trenutak, a to može biti samo nakon što usvojimo jedan ovakav krovni propis, razgovarat ćemo onda i o posebnim aktima. Danas ih je 18, sutra će ih možda biti 19, 20, 25, 30. I naravno da ne mogu svi biti regulirani zakonom jer za neke je nadležna lokalna samouprava. Pa mi želimo ovu državu decentralizirati. A što mi radimo ovim zakonom? Ovim zakonom utvrđujemo jasne kriterije, jasne uvjete i radnje koje se moraju provesti da bi se koncesija dodijelila. Pa se tako reguliraju neke vrlo važne stvari. Procjena vrijednosti i studija opravdanosti. Kako bi se prije davanja koncesije procijenilo da li nešto uopće treba dati u koncesiju i da li će građani od toga imati koristi, da bi se procijenilo koliko je koštanje koncesije, da ne srljamo kao dosada u poneke koncesije. Da, mi ne razgovaramo danas o autocestama, ali razgovaramo o propisu koji će omogućiti da se uopće procjeni da li te autoceste sutra treba dati u koncesiju ili ne? Nadalje, ovim propisom se reguliraju i druge stvari, regulira se pitanje prestanka koncesije, po meni na vrlo dobar način. Regulira se mogućnost raskida koncesije kada to zahtijeva javni interes. I ovim se zakonom daje mogućnost svakom davatelju koncesije kada se procijeni da je to u javnom interesu da raskine pojedini ugovor o koncesiji. O čemu vi pričate, kolega? Pa ne daje se ovdje ništa za vjeke vjekova i kao što je kolega Baranović to vrlo ispravno rekao ovime davanjem koncesije stvar ostaje u vlasništvu RH, jedinica lokalne samouprave i svih građana ove naše Domovine. Nadalje, spominjale su kolege da ovaj zakon ne regulira pitanje nadzora. Nije istina, mi prije svega imamo stručno povjerenstvo koje mora sudjelovati u postupku davanja koncesije i koje ima vrlo važne nadzorne uloge. A konačno konačno uvodi se i nadzor Ministarstva financija koji će kontrolirati da li se koncesije naplaćuju i koji će nakon toga Boga mi i sankcionirati, odnosno pokretati postupke i protiv onih davatelja koncesije koji su što je nažalost dosada bio prečesti slučaj određenim koncesionarima naplaćivali svaku ratu, a određene puštali onako znate u najdonjoj ladici da ne moraju nešto plaćati. Ja se nadam da će se na temelju ovog Zakona o koncesijama razviti i sustav da se sutra ne bi desilo kao u slučaju jedne marine u Puli da plaća 10 puta višu koncesiju od bilo koje druge za pomorsko dobro u RH. Ali, dobro. To je ono što bih htio istaknuti u ovom zakonu kojeg smatram vrlo dobrim i kvalitetnim, ali svejedno imam na njega i poneku primjedbu. Konkretno, u članku 1. stavku 2. mislim da bi prije nabrajanja pojedinih koncesija trebalo naznačiti da koncesije u smislu ovog zakona mogu biti samo te kako bi imali vrlo jasno naznačeno da se radi o numerus klauzusu koncesije i da ne mogu biti neke druge. Nadalje, u članku 13. u kojem govorimo o Studiji opravdanosti pored analize utjecaja na okoliš, odnosno prirodu, mislim da bi trebalo dodati i kulturna dobra. Jer smatram da bi u pojedinim slučajevima kada se dodjeljuje koncesija kao što je npr. u blizini Pulske arene, Dubrovačkih zidina itd. trebalo itekako napraviti analizu utjecaja na kulturna dobra koje će imati takva koncesija. Nadalje, u članku 15. govori se o odnosu koncesije sa Zakonom o javno-privatno partnerstvu kojeg smo nedavno donijeli u ovom domu. se radi o dva zakona koji su poprilično međusobno komplementarni, mislim da je između ovog prijedloga koji ovdje danas imamo i Zakona o javno-privatnom partnerstvu došlo do određenog nesklada. Zato što je tamo u članku 13. propisano da se postupak privatnog, postupak odabira privatnog partnera provodi u skladu s propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, a onda ovdje u članku 15. stavku 3.i 4. vraćamo na primjenu primjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Tako da smo došli na neki način u jednu beskonačnu petlju koju bi mogli ovdje razlučiti da se jasno odredi da je primjena Zakona o koncesijama prvenstveno,a da se potrebno primjenjuju i odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu. I konačno članak 45., taj članak nosi naziv arbitraža, ali mi u tom članku reguliramo puno više od arbitraže. Tim člankom reguliramo sve načine rješavanja sporova od kojih je arbitraža samo jedan i po mojem mišljenju s obzirom na broj koncesija vrlo rijedak način kojim će se rješavati sporovi. Tako da bi trebalo ili brisati taj naslov iznad članka ili propisati da se radi o rješavanju sporova, a onda u njemu na prvom mjestu odmah u prvom stavku jasno naznačiti da postoji isključiva nadležnost hrvatskog pravosuđa, odnosno hrvatskih arbitraža za rješavanje svih sporova koji se tiču koncesija. Jer je nedopustivo da pod bilo kojim uvjetima i bilo kada se sporovi o našim koncesijama rješavaju izvan granica Republike Hrvatske.

Grbin je usporedio pedaline i autoceste i stvarno se ne trebaju uspoređivati pedaline i autoceste, ili Hrvatske vode ili slične stvari. Hrvatska država mora naravno imati institut koncesija, ali koncesije se moraju davati za ono što država ne može iz razno raznih razloga ne želi raditi. Koncesije se ne smiju davati tamo gdje bi Hrvatska država kad bi funkcionirala normalno, kao što uređene države funkcioniraju, mogla sama obavljati Ovo je krovni zakon kolege ja rekao. To je isto tako istina, doći ćemo do nekakvih specifičnih lex specialis, nekih posebnih zakona. Ovo je krovni zakon, krov pokriva ali i štiti. U krovnom zakonu bi se trebali i zaštiti temeljni interesi hrvatskih građana, da im nitko na 30,40,50 godina ne uzme autoput, da im ne uzme ceste, da im ne uzme vode i slične stvari. Krovni zakon bi isto tako trebao i zaštiti lokalnu samoupravu od zlouporaba, da se pojedine komunalne usluge koje su profitabilne, naveo sam primjer parkiranja, daju u privatne a grad bi iz toga mogao izvući korist i živjeti od toga. Vlasništvo i stvarna prava podrazumijevaju i korištenje, iskorištavanje imovine. Koja je korist hrvatskim građanima ako su ceste njihove, ako je voda njihova, ako su parkirališta njihova, a neko drugi izvlači korist iz toga? To više onda barem za tih 30,40 godina koliko koncesija traje, nije imovina građana Republike Hrvatske. Ne može mi nitko objasniti nikakve pravne zavrzlame da to ne stoji. To nije moje, neko drugi iz toga izvlači korist. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Odgovorit će poštovani Peđa Grbin. Zahvaljujem. Pa, kolega nisam usporedio pedaline i autoceste, samo sam rekao nešto što je činjenica. Ovime se, ovim se zakonom kao krovnim regulira materija koja obuhvaća i pedaline, ali i autoceste. I kod toga stojim. I upravo zato, a zamjenik je o tome vrlo jasno govorio, mi i donosimo nakon ovog zakona čitav niz drugih propisa kojima se to dalje regulira. Neke će donijeti Sabor, neke će donijeti Vlada, neke će donijeti županije, a neke će donijeti gradovi. I kolega ovaj zakon štiti, štiti, kako interese lokalne samouprave, tako interese hrvatskih građana. I upravo o tome sam i govorio kada sam ukazao na mehanizme što je potrebno učiniti prije nego što se pristupi davanju koncesija. A to je procijeniti, procijeniti koji model koncesije i da li uopće koncesiju primijeniti. Da li uopće pristupiti tom postupku i pristupiti isključivo ako je on od interesa za zajednicu i za građane. Tako da stoji ona teza, a to je da je ovo dobar zakon, da je ovo koristan zakon i da će spriječiti zlouporabe za koje svi znamo da su se događale. Hvala. Replicirat će i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačinć. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin spominjali ste raskide ugovora kad je to naravno u javnom interesu i jednostavne raskide ugovora koji govori, ja mislim članak 43. stavak 1. Međutim, ja bih ovdje htjela spomenuti jedan apsolutni primjer kada je stavljeno u funkciju, kada radi a kad nemamo koncesiju, zapravo nemamo valjanu koncesiju. Isto tako taj objekt dovodi veliku, donosi veliku profitabilnost. Radi se naravno o Dubrovačkoj žičari, nekada vlasnik turistička agencija Atlas, poslije toga privatna firma, privatna tvrtka koja upravlja. Žičara je obnovljena, puštena je u promet 2010. godine, međutim nema koncesiju, nema valjanu koncesiju i sada pogledajmo koliko novaca fali u državnom proračunu da ne govorim u lokalnim proračunima. Danas smo čuli, koncesije jesu zapravo zahtjevne discipline i ovaj zakon danas je krovni zakon i ne može rješavati ovakve specifičnosti koje i ja navodim. Evo meni je drago kolega Grbin da ste spomenuli Dubrovačke zidine, odnosno koncesije koje su vezane na kulturna dobra i ja se nadam da će se sada napokon i takve koncesije stavljati u zakonske okvire. No, vratimo se žičari koja je panoramska žičara, koja je jedinstvena, gdje zapravo svi posjetitelji te žičare koji se koriste uživaju u ljepoti Dubrovnika. I to ja zapravo zarada od pogleda, međutim svi komunalni i drugi troškovi idu na račun lokalnih proračuna. Ja se nadam da će se posebnim propisima kao što je najavljeno u ovom zakonu da se će se posebnim propisima definirati da jedinice lokalne samouprave da se njima dodjeljuje koncesija na žičaru i da naknada ide u lokalne proračuna. Meni je žao što se nije to i do sada napravilo jer bi sada na ovakav način mogli i penalima dobivati ali očekivam puno od upravo od Zakona o žičarama. Evo pa upravo i ovim zakonom i to člankom 5. stavkom 1. točkom 17. propisano je da se koncesija daje između ostalog i za područje žičara. Šta to znači? Posebnim propisom koje regulira područje žičara propisat će se sankcije za one koji takvu žičaru koriste bez koncesije bez koncesije odnosno bez plaćanja za istu. To je nedopustivo. Ali nažalost taj primjer koji ste vi naveli za žičare nije jedini. Mi imamo stotine drugih primjera od vađenja šljunka pa nadalje. I u svakom tom posebnim propisom moramo propisati da će takvo postupanje biti kažnjivo i koja će biti sankcija za njega, a nakon toga nadležna tijela su dužna po tome postupiti, zabraniti takvo ponašanje i sankcionirati odgovorne. Hvala lijepa.

prilikom davanja koncesije pa bih samo htjela predlagatelju napomenuti da bi možda ovdje uz ovo da se po potrebi napravi analiza utjecaja na okoliš odnosno prirodu i ono što je kolega Grbin predložio utjecaj na kulturna dobra isto tako u određenim projektima doda da se napravi situacija utjecaja na zdravlje. Neću govoriti zbog kojih projekata. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Imamo vremena čuti jednu pojedinačnu raspravu ako ne bude replika završit ćemo točno, ako bude onda ćemo malo produžiti. Uvaženi zastupnik Boris Blažeković, nema ga u dvorani, gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Priče o koncesijama uvijek su interesantne i predmet su danas i brojnih i sudskih postupaka ali i svakodnevne politike ali i interesa javnosti. U proteklih 20 godina svaki pokušaj da se općedruštveno stavi u svrhu i službu i pojedinca i države izazvao je te rasprave javnost, od privatizacije HT-a, INA-e, kao svojevrsnih monopola ali i koncesija pa do današnjih priča o privatizaciji Croatia osiguranja, Hrvatske poštanske banke, sutra HEP-a, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma itd. Koncesije su veliki dio posla jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali svakako i velik dio njihovog prihoda. Za sve što kao opće postoje gospodarski koristivo traži se postupak koncesije i jasna primjena određenih pravila. Upravo u tom postupku i leži bit koncesioniranja. Ovaj zakon je krov a primljena je od države do regionalne i lokalne samouprave do javnih poduzeća. Može li u tom sustavu doći do zlouporabe? Može i za to postoje brojni primjeri. Ovaj zakon primjenjuje stroga pravila javne nabave i donekle komplicira s pravom komplicira dosadašnje postupke dodjele i tjera sva ostala tijela javne uprave da se usklađuju i da donose nove podzakonske i zakonske akte. Problem ovog zakona je u tome što se on u jednom dijelu očito ne može primijeniti na postojeće koncesije, a čuli smo danas ovdje da ih ima gotovo 14 tisuća takvih koncesija u registru koncesija koje vodi Ministarstvo financija, bilo da je riječ o koncesijama za vodu, za naftu, za pomorsko dobro, za taxi usluge, za koncesije unutar domova zdravlja itd. Do podataka do kojih sam došao jasno dio podataka govori da godišnje država ubire negdje oko 740 milijuna kuna ali govore i podaci da su ti poduzetnici oni koji su dobili koncesiju ostali dužni gotovo 215 milijuna kuna neplaćenih naknada i davanja za koncesije koje su im odobrene. To ovaj zakon ne rješava to je onaj osnovni problem. imamo gomilanje duga očito iz godine u godinu. Očito kažem da od tih 14 tisuća koncesijskih ugovora u registru nije moguće u sadašnjem sustavu uprave ispratiti svaki od tih ugovora. Uzmimo 300 radnih dana koliko nema u državnoj upravi i broj zaposlenih koji rade na takvom sustavu, činjenica je da dnevno treba odraditi gotovo 50 do 70 predmeta kako bi uopće mogli ući u trag novcima i naknadama koje se uplaćuju ili ne uplaćuju ajmo reći pravnost ili svrsishodnost takvih koncesijskih ugovora. Država je od tih 14 tisuća ugovora raskinula svega njih 700 što je jedna velika manjina u odnosu na ono što se koristi. Znači možemo imati savršen zakon o kojem danas slušamo gotovo čitavo jutro ali i lošu primjenu istog. Rezultat toga je onda loša koncesija ili odobrenje koje onda dolazi i do zloupotrebe. Mi imamo u današnjem sustavu kažem dosta takvih primjera. Ja ću se evo u svojoj raspravi osvrnuti na nekoliko njih da shvatimo da ovaj zakon kao krovni zakon ne može rješavati pojedine postupke koncesioniranja i da su nam mnogo važniji drugi zakoni koji se moraju uskladiti sa ovakvim zakonom kojeg ćemo donijeti, kažem i klub HDZ-a je rekao da će ga podržati ali uz određen uvjete. Sjetit ćete se evo zadnje dvije godine jedna važna koncesija jedna priča, dolazim iz Primorsko-goranske županije to je priča o Riječkim tržnicama. Grad Rijeka dao je tu dugogodišnju koncesiju koja je imala i svoj sudski ajmo reći pravosudni epilog, došlo je do Državnog odvjetništva koje je gotovo pune dvije godine istraživalo što se desilo u tom postupku koncesioniranja i završilo je za mene sa jednom nevjerojatnom rečenicom državnog odvjetnika koji je napisao u odbačaju prijave da gradski službenik ali ni onaj koncesionar koji je tu koncesiju dobio nije bio dužan znati površinu koja se koncesionira. To je strašno pitanje koje ovaj zakon ne rješava, ovaj Zakon o koncesijama. Znači on nije bio dužan znati površinu koja se koncesionira. Naravno da je ta priča imala svoj politički dio i sve ostalo, međutim završilo je sa tužnim kažem objašnjenjem da to nije zadaća onog koji koncesionira niti onog koji tu koncesiju prima. Druga priča ili više priča imamo i na pomorskom dobru. Priča je sa Malog Lošinja gdje jedna lučka uprava raspisuje koncesiju, 2000. čovjek uzima koncesiju, znači iznajmljivanje, privez i odvez brodica, 10 godina iznajmljuje to, stvori svojevrsni biznis, javi se na natječaj, netko drugi snimi taj njegov gospodarski dio ili biznis, javljaju se svi Taj čovjek gubi pravo na tu svoju koncesiju, njegova firma ostaje bez posla. Nije zaštićen, netko drugi dolazi na njegovo mjesto, u ovom slučaju to je bila država kroz lučku upravu ili županija kroz lučku upravu pa je slučaj riješen na jedan interesantan način, ali činjenica je da je gospodarski netko bio oštećen. To je taj čovjek koji je taj biznis pokrenuo i 10 godina ga uspješno radio. 20 ljudi je tamo radilo i u 2011. godini ostali su bez posla. To ovaj zakon ne rješava. Imamo danas primjer brodogradilišta Kraljevica koji je u stečaju. Ova Vlada ga je poslala u stečaj, 400 otkaza, ljudi su otišli kući, sa otpremninama, jesu, ali je poduzeće u stečaju. Danas imamo problem da da to poduzeće u stečaju ne može dobiti mjesečno 200 tisuća kuna ili godišnje 2,5 milijuna kuna naknade za taj dio pomorskog dobra koji koriste. A ima zainteresiranih, ima firmi koje žele tamo raditi određene djelatnosti, međutim ovaj zakon mu to ne dozvoljava. On dozvoljava samo financijskih institucijama da se naplate iz određenog dijela koji koji je njima interesantan. Onima koji žele proizvoditi, koji žele raditi na tom području gdje je ugašeno to brodogradilište ovaj zakon njima to ne dozvoljava, a ta firma u stečaju ostaje bez 2,5 milijuna kuna godišnje. I mislim da je vrijeme da u ovaj zakon se unese i pojam prenosive koncesije, prenosiva koncesija kao dio mogućeg nastavka jednog posla ili biznisa, ali da to nije onda isključivo financijska kuća koja se želi naplatiti samo u svom dijelu. Možda manje važno, ali nije naodmet napomenuti. Mi imamo u sustavu komunalnog gospodarstva i koncesioniranje dimnjačarskih službi. Pogledajte apsurda. Vi ćete, danas evo dolazi zima, dimnjačari trebaju na teren, uredno su prošli postupak, uredno su dobili koncesiju. Doći ćete u kuću, naravno sezona je grijanja, mnogi će se u ovoj zimi grijati na najjeftiniji energent, a to je još uvijek drvo, će ih i sve više uslijed svih ovih najava poskupljenja posebno grijanja i ti ljudi koji dođu na teren, svak onaj tko je korisnik može odbiti njegovu uslugu jer tvrdi da on to može i sam bolje napraviti. Ne poštuje se nekoliko zakona, a posebno onaj dio koji rješava dio sigurnosti i naravno, taj čovjek koji je dobio koncesiju on ne može obavljati svoj posao jer korisnik tvrdi da on to može sam i bolje bez njega. Bez prihoda je u tom trenutku ostao samo koncesionar, svi ostali mogu kako hoće. I meni dosta važno pitanje, pitanje turističkog zemljišta. Smatram da je to pitanje koje je država trebala u ovih godinu dana svoje vlasti pokrenuti, međutim evo i naš uvodničar gospodin Šuker govorio je nešto u tom dijelu, međutim brojke su jasne. Svi smo očekivali gotovo 300 milijuna kuna, i lokalna samouprava ali i država u svom dijelu od tog neprocjenjivog bogatstva jer su postupci pokrenuti. Mi danas imamo zahtjeve od čak 75 kampova koji žele plaćati naknadu za turističko zemljišta, međutim sve je stalo i jednostavno godinu i pol dana po tom pitanju se ništa ne događa, a 22 milijuna četvornih metara državnog zemljišta, a da ne govorim na onih 100 milijuna koji su u nekakvom vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Veliki prihodi sa tog dijela jednostavno ostali su u gotovo …/Ne razumije se./… godini i onoj prethodnoj neubrani, a radi se o gotovo 300 milijuna kuna godišnje i nikome nije jasno zbog čega, jer u ovih 14000 ugovora nećete naći nijedan upravo takav koji se tiče turističkog zemljišta, a bilo je poteza sa strane ove Vlade prema lokalnoj samoupravi gdje su im se uzimali prihodi. Mislim da na turističko zemljište barem na obali

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić je govorio o tome da zakon doista može biti dobar, da zakon može regulirati kompletnu oblast davanja koncesija po pojedinoj djelatnosti, ali da vrlo je važno kako i na koji način postupa davatelj koncesije i naveli ste nekoliko primjera koji se u posljednje vrijeme događaju u Republici Hrvatskoj u kojemu se ne postupa sukladno Zakonu o koncesijama, iako je tu Zakon o koncesijama prilično jasan. Pa ću ja evo u tom nabrajanju primjera koje ste vi naveli još dodati primjer koji se odnosi na, doduše nije Zakon o koncesijama, ali svejedno rješava koncesije za javni linijski obalni pomorski promet. Naime, Zakonom o javnom linijskom obalnom pomorskom prometu davatelj koncesije jest Agencija za linijski obalni pomorski promet koja raspisuje natječaj za davanje koncesije u javnom linijskom obalnom pomorskom prometu, odnosno povezivanju otoka. Neshvatljivo je da Vlada koja naša dužnost vlasnika kad je u pitanju Agencija za javni linijski obalni pomorski promet može u polovici trajanja koncesije mijenjati uvjete koji su bili natječaji. Primjerice, za jedan otok propisuje 10 povratnih putovanja dnevno, na temelju takvih uvjeta ovlaštenik koncesije tj. brodar daje ponudu, utvrđuje mu se subvencija da bi sada Vlada u polovici trajanja koncesije mijenjala osnovne uvjete koncesije, pa onda jasno nama predsjednik na aktualnom prijepodnevu kaže da se neće ukidati linije za otoke, ali će se značajno smanjivati To je za nas sve ista stvar hoće li se linija ukinuti ili će se značajno smanjiti. Nije zadržan onaj nivo usluga u prometnom povezivanju otoka kakav je bio izvorno zamišljen kad je raspisan natječaj i kad je izabran i koncesionar, dakle trpi i koncesionar i primatelj usluga, to su u ovom trenutku otočani. Hvala lijepa. Na repliku odgovara poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo slažem se u dijelu u kojem je gospodin Bačić govorio o javnom linijskom obalnom prijevozu, međutim mi danas evo imali smo dosta istupa ispred klubova koji su se svi kad govorimo o koncesiji ticali isključivo autocesta i mogućoj najavi da će te autoceste također u koncesioniranje ili kako oni kažu u monetizaciju. Međutim, jedna činjenica se tu propustila i želim je spomenuti ovdje jer je mislim vrlo važna. Za to savjetovanje nevjerojatno je da Vlada izdvaja iznos od 80 milijuna kuna da bi netko savjetovao Vladu kako i na koji način koncesionirati taj problem. To je pola proračuna Ministarstva turizma, pola proračuna. To su iznosi koji su jednostavno u ovim vremenima kada govorimo o štednji nevjerojatne.

i to firmi koja je prošle godine imala prihod od milijun kuna nekakvih aktivnosti, intelektualnih aktivnosti. Znači, da ova Vlada kažem može kako hoće ovisno o tome što se u datom trenutku javlja kao tema. Mislim da je ta naknada prevelika i da zaista kad govorimo o štednji da na jednoj strani evo pokušavamo ljudima utjeravati strah i govoriti o tisućama otkaza, na drugoj strani se otvara vreća i govori se uzmite koliko hoćete. Jednostavno to toliko košta, mi smo to odredili, pa sad tko voli nek' se javi ili nek' izvoli, a onda kažem dobije posao firma sa nekoliko zaposlenih i prihode od milijun kuna. O čemu se tu radi? Da li je to interes za javno dobro i da li je to racionalno ponašanje Vlade u ovim trenucima kada govorimo evo i o koncesioniranju. Hvala lijepo. Hvala i vama. 13 je sati i 33 minute. Stekli su se svi uvjeti da oglasim stanku. Prvi na redu je poštovani zastupnik Franjo Lucić. U 15,00 sati nastavljamo. Dobar tek svima! Hvala